Gospod Černigoj, vljudno prosim. Končali smo z razpravo o amandmaju, o katerem bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 23. marca 2022, v okviru glasovanj.

poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem. Predlog zakona je kot matično delovno telo na 36. seji 17. februarja 2022 obravnaval Odbor za pravosodje. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na tej seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Stališče poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. Lepo pozdravljeni, predsedujoči in vsi ostali! Predlagatelj obravnavanega zakona je želel nadgraditi evidenco o opravljanju pripravljenosti in dežurstva ter evidenco delovnega časa državnih tožilcev s podatkom o nazivu državnega tožilca. Dejstvo je, da se osebni podatki morajo obdelovati v najmanjši možni meri, zaradi tega podatek o nazivu državnega tožilca ni potreben. Vsebina novele zakona ni povsem jasna, ni jasno, čemu spreminjati ureditev, ki je dobra in na katere pomanjkljivosti ni opozarjal prav nihče. Verjetno niti predlagatelj ne ve čisto točno, zakaj je pripravil to novelo. Na matičnem delovnem telesu pa je pojasnil, da je novelo zakona pripravil z namenom, da se odpre razprava o evropskih delegiranih tožilcih. Gre za določene manevre, ki so nepotrebni, in gre za zlorabo zakonodajno-pravnega postopka. Stališče Slovenske nacionalne stranke je, da je inštitut evropskega tožilca nepotreben. Gre za napad na suverenost pravosodja v posamezni državi. Prav tako določene pametne države članice EU niso uvedle evropskega tožilca in tako s svojimi predstavniki ne sodelujejo v tem organu. V Ustavi Republike Slovenije imamo v 35. členu državnega tožilca, zato bomo v Slovenski nacionalni stranki vztrajali, da ima pristojnost nad pregonom kaznivih dejanj v naši državi izključno državni tožilec in ne evropski. Se pa na ministrstvu ve, na željo katerega pravosodnega ministra smo pristopili v sistem evropskega tožilstva. Na tem mestu želim poudariti, da si prizadevamo, da je organ pregona kaznivih dejanj strokoven. To je edino merilo, po katerem mora tožilec postopati. Velikokrat se zgodi, da prav zaradi napak tožilstva in policije zadeve na sodišču ne doživijo sodnega epiloga. V javnosti se pokaže s prstom na delo sodišč, čeprav gre za nedopustne strokovne napake državnega tožilstva. Seveda se te napake pojavijo v veliki meri, tožilstvo že vrsto let opozarja na kadrovski primanjkljaj. Vlada bi morala poskrbeti za to, da bi bilo za delo na tožilstvu več zanimanja, tudi na način, da bi razpisala več prostih delovnih mest plačanega pripravništva. Tako bi prišli do strokovnega kadra, ki bi dolgoročno tudi ostal v tej inštituciji. Ocenjujemo, da je tožilstvo trenutno šibko, tako kadrovsko kot tudi strokovno, zato bo morala biti naloga naslednjega pravosodnega ministra predvsem ukvarjati se s to problematiko. Dobro bi bilo, da bi bil bodoči pravosodni minister iz vrst tožilcev zaradi poznavanja problematike. Zaključujem z mislijo, da je v celotni verigi kazenskega postopka najbolj šibek člen prav tožilstvo.

hvala za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi! Predlagatelj je s spremembo zakona predlagal določitev zakonske podlage za vsebino evidence pripravljenosti, ki bo poleg ostalih podatkov vsebovala tudi naziv državnega tožilca v pripravljenosti kot nujno sestavino. V Slovenski demokratski stranki se pridružujemo mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki opozarja, da so v oceni stanja in razlogih za sprejetje predloga zakona kot predmet urejanja navedene tudi vsebine, ki jih predlog zakona v nadaljevanju sploh ne ureja. S predlagano novelo ZDT-1F se namreč zgolj dopolnjuje nabor podatkov, ki se vodijo v evidenci o opravljanju pripravljenosti in dežurstva ter evidenci delovnega časa državnih tožilcev. Predlagana sprememba četrtega odstavka 44. člena ZDT-1 je do te mere pomanjkljivo obrazložena, da iz obrazložitve ni mogoče razbrati niti razlogov, ki narekujejo širitev nabora podatkov v obeh evidencah. Zaradi tega je kršeno načelo obdelovanja najmanjšega obsega podatkov, kar pomeni kršitev 38. člena Ustave Republike Slovenije, ki seveda določa to vrsto osebnih podatkov. V Slovenski demokratski stranki smo mnenja, da zbiranje podatka o nazivu državnega tožilca za uresničitev namena, zaradi katerega se obe evidenci vodita, ni nujno potrebno, zbiranje in obdelava dodatne vrste osebnih podatkov brez obrazložitve utemeljenih razlogov pa je hkrati tudi nezakonito in protiustavno. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predloga zakona že na matičnem delovnem telesu nismo podprli. Hvala za vaš posluh. Hvala tudi vam. Stališča Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavila Tina Heferle. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Lep pozdrav vsem! V Poslanski skupini LMŠ nimamo težav z iskrenostjo, nikoli jih nismo imeli in jih tudi danes nimamo. Dejstvo je, da je predlog novele zakona, ki smo ga obravnavali v okviru te točke, prišel v našo hišo na našo pobudo zgolj in samo z enim razlogom, to je, da smo preprečili nadaljnje škodljive posege v zakon o tožilstvu s strani Vlade Republike Slovenije, trenutne vlade. Če se spomnimo sage, ki smo jo spremljali zelo dolgo časa glede dveh evropskih delegiranih tožilcev, je ne bom zdaj posebej obnavljala, obnavljala, smo vsa slovenska javnost lahko zasledili, da je velika tendenca in želja trenutne vlade po politizaciji teh funkcij, tako tožilstva kot evropskega javnega tožilstva. V času, ko se je vendarle zadeva premaknila z mrtve točke, to je bilo v času interpelacije zoper ministra Dikaučiča – v bistvu v bistvu je bil eden izmed pogojev, da minister prestane interpelacijo, da se ta dva delegirana tožilca vendarle pošlje v Evropo – smo v opoziciji in tudi v LMŠ mislili, da bo zgodbe pri tem konec. Pa vendar je Vlada presenetila negativno in pripravila nov predlog zakonskega besedila, ki bi omogočil nadaljnjo politizacijo te funkcije, torej evropskega javnega tožilstva. Zato smo v tistem času v LMŠ skočili na noge in pripravili praktično z danes na jutri novelo zakona o tožilstvu milo rečeno ali pa zelo iskreno rečeno z neko banalno spremembo zakona. S tem smo želeli zakon nekako zapečatiti. Vemo, da se druge spremembe, ko je zakon odprt oziroma v zakonodajni proceduri, ne smejo vlagati. To je ena izmed demokratičnih opcij, eno izmed demokratičnih orodij, ki jih v parlamentarnem demokratičnem sistemu imamo. Na tak način smo, kot sem že omenila, zaprli zakon za vse nadaljnje, po naši oceni škodljive spremembe, ki jih je ta vlada pripravljala v senci vseh dogajanj. Kot Kot sem že rekla, iskrenost je naša vrlina. Točno vemo in priznamo, zakaj smo kot predlagatelji vložili to novelo. Ne gre za to, da ne vemo, ne gre za to, da se ne zavedamo, da je predlog sprememb, sprememb, ki smo jih predlagali, v resnici nepotreben, ampak gre za to, da smo, kot rečeno, želeli preprečiti nadaljnje mešetarjenje po zakonu o tožilstvu. Kot vselej do zdaj v našem v našem štiriletnem mandatu smo tudi tokrat na odboru prisluhnili Zakonodajno-pravni službi, ko je v svojih opozorilih, v svojem mnenju podala kar nekaj pripomb, ki so bile zelo jasne, zelo utemeljene, strokovno utemeljene. Sama kot predstavnica predlagatelja nisem imela nobenih dilem pri tem, da priznam svojo svojo napako, če želite, da povem, da predlog novele seveda ni primeren, da se ga sprejme. Povedala sem in se tudi zahvalila vsem kolegicam iz Zakonodajno-pravne službe, ki so pripravile to mnenje. Kot rečeno, v LMŠ nimamo težav. Še več, vedno se trudimo slediti strokovnim odločitvam, utemeljenim odločitvam in ne politiziramo tam, kjer za to vsekakor ni mesto. Za konec bi si pa tudi jaz želela tako kot kakšni moji predhodniki, ampak jaz v drugo smer. Želim si, da bi bil naslednji pravosodni minister tak, da ne bi bil v kazenski preiskavi, in želim si, da bi bila naslednja vlada takšna, da ne bi dovoljevala politizacije politizacije tožilstva v Sloveniji, evropskega tožilstva in bo spoštljivo ravnala z vsemi vejami oblasti. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov naj bi predstavila mag. Meira Hot. Vidim, je ni v dvorani. Zato nam bo stališče Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanskih demokratov predstavil Blaž Pavlin. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! Skupina poslank in poslancev LMŠ s prvopodpisanim Branetom Golubovićem je v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu. Kot cilj predlagane novele predlagatelj navaja preciziranje in nadgraditev evidence o opravljanju pripravljenosti in dežurstva ter evidence delovnega časa državnih tožilcev, ki so dali soglasje v delu, ki predvideva vsebino podatkov, ki so potrebni za evidenco. Evidenci bi po novem poleg osebnega imena tožilca, ki svoje delo opravlja v pripravljenosti, nujno vsebovali še naziv javnega tožilca. S predlogom dopolnitve zakona se zato določa zakonska podlaga za vsebino evidence pripravljenosti, ki bo vsebovala tudi naziv državnega tožilca v pripravljenosti kot nujno sestavino. Po mnenju poslancev Nove Slovenije gre za popolnoma neprimeren predlog, ki je bil namenjen zgolj blokiranju drugih zakonskih predlogov, kar so potrdili tudi predlagatelji zakona na Odboru za pravosodje. Lahko bi rekli, da gre za zlorabo pravice do zakonodajne iniciative. Predlog zakona je poskus stranke LMŠ, da se blokira napovedan vladni predlog novele Zakona o državnem tožilstvu. Predloga sprememb zakona nista podprla ne Vlada Republike Slovenije ne Državni svet, številne pomisleke je imela tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Ne čudi, da predlog zakona na matičnem delovnem telesu ni dobil podpore, podprli ga niso niti predlagatelji. Hvala lepa. tudi vam. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 24. TOČKO DNEVNEGA REDA,

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina 42 poslank in poslancev s prvopodpisanima mag. Dejanom Židanom in Violeto Tomić. Predlog zakona je kot matično delovno delo na 17. seji 17. februarja 2022 obravnaval Odbor za zdravstvo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil mag. Dejan Kaloh. Izvolite.

Namen danes obravnavanega Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami je, da se v skladu z Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961, ki je bila pri nas ratificirana leta 1963, vzpostavi vsebinsko in terminološko razliko med konopljo kot kulturno rastlino rodu Cannabis ter kanabisom na drugi strani kot drogo, ki se lahko pridobiva iz te rastline, če je gojena pod posebnimi pogoji in posebej za ta namen. Po oceni predlagatelja bi slednje pripomoglo k vzpostavitvi sistema gojenja in proizvodnje kanabisa v medicinske namene v naši državi. V Slovenski demokratski stranki sistemskim spremembam na tem področju ne nasprotujemo, a dejstvo je, da je predlog zakona, ki odpira izjemno občutljivo družbeno področje, ki navsezadnje vpliva tudi na življenje in zdravje ljudi, tokrat ponovno v obravnavi šele dober mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Zgodovinsko gledano to sicer ni nič posebnega, saj se ta zakon vedno znova odpre ravno pred volitvami. Glede na razsežnost posledic sprejemanja zakona pa je povsem nesprejemljivo predvsem dejstvo, da zakon ni bil podan v javno obravnavo, da lahko o vsebini zakona svoje povedo tudi državljani in državljanke. Menimo namreč, da je za takšno spremembo področne zakonodaje zagotovo potreben tudi širok družbeni konsenz. Predlagane spremembe zakona korenito posegajo v obstoječ pravni red na področju prepovedanih drog in tako v temelju spreminjajo pogled na konopljo kot prepovedano drogo. Z vidika zdravstvenih, socialnih, varnostnih, finančnih in drugih posledic takšen predlog zakonskih sprememb zahteva tudi poglobljene analize, ki pa jih predlog zakona ne vsebuje. Predlog zakona tako ne rešuje celovite problematike konoplje v Sloveniji. Rešitve, ki so v predlogu zakona vsebovane, pa niso usklajene z Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961 in Konvencijo Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988, ki določata, da mora biti ureditev taka, da preprečuje zlorabo konoplje, pretok v nezakonito trgovanje in negativne vplive na zdravje ljudi. Ker ureditev v predlogu zakona navedenim zahtevam ne ustreza, bi lahko imel predlog zakona, če bi bil le-ta sprejet, tudi pomemben negativen vpliv na celotno javno zdravje v naši državi. Ministrstvo za zdravje je k sistemski ureditvi področja gojenja konoplje v medicinske namene že pristopilo in pripravilo predlog zakona o gojenju in prometu s konopljo za medicinske namene, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju. Glede na vse navedeno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke obravnavanega predloga zakona na matičnem odboru nismo podprli. Hvala za posluh. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil Željko Cigler. Izvolite. ŽELJKO

Leta 1999, še danes ni jasno ali iz malomarnosti ali zaradi slabih namenov, je Slovenija uzakonila uporabo izraza konoplja za poimenovanje ene izmed drog, ki jo z mednarodnim strokovnim izrazom, vpisanim v konvencijo Združenih narodov, imenujemo Cannabis. Rabo tega izraza je slovenski pravni jezik takrat opustil. Takrat je bila uzakonjena tudi pravna podlaga za uvrstitev rastlin med droge, gojenje takih rastlin pa avtomatično obravnavano kot proizvodnja drog, in to prepovedanih. Ker izraz konoplja sledeč Slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni visoko kulturno rastlino z dlanastimi listi, ki se goji zaradi vlaken in semena, ali njeno seme, je to ustvarilo pomensko zmedo med tako imenovano industrijsko konopljo in konopljo, ki jo uporabljajo kot mamilo, bodisi uporabljeno kot zdravilo ali pa zlorabljeno brez pooblastila. Ko je skozi leta raslo zavedanje o medicinskem potencialu droge kanabis, s tem pa tudi rastline, ki jo daje, torej konoplje, je razločevanje med kulturno rastlino in drogo ter njeno rabo oziroma zlorabo postajalo vse težje. Vsi, ki so konopljo želeli gojiti in predelovati v industrijski, kmetijski, hortikulturni panogi oziroma za te namene, so bili in so še vedno izpostavljeni stigmi ter pretiranemu omejevanju in nadzoru. Mnogim, ki so želeli kanabis proizvajati ali uporabljati v medicinske namene, je bilo to preprečeno. Nekaterim tudi s kazenskim pregonom. Vsem, ki imajo v posesti sumljive semenske dele, se očita posest prepovedane droge rastline konoplje, pri čemer se ne ugotavlja, ali gre za drogo ali gre zgolj za pripadnost rastlinskemu rodu. Spoštovani! Vse to je strožje in manj natančno, kot pripisuje že šest let stara veljavna konvencija Združenih narodov. Originalno besedilo Enotne konvencije o mamilih, ki predstavlja temeljni okvir za ureditev področja drog v vseh državah sveta, namreč že v svojem 1. členu jasno opredeljuje vse potrebne pojme in postopke, ki jih morajo upoštevati države podpisnice, torej tudi Slovenija. Jasno je opredeljena razlika med rastlinami in drogami ter tudi izrecno navedeno razlikovanje med rastlino rodu Cannabis in drogo, ki jo lahko daje. Droga, poimenovana kanabis, sta zgolj cvet in smola omenjene rastline. Le slovensko besedilo omenjene konvencije, ki smo ga skoraj dve desetletji imeli za pristno, ne upošteva vseh teh pomenskih razlik. Za drogo in za kulturno rastlino rabi isti izraz konoplja, zato morajo kmetje in proizvajalci hrane pojasnjevati, da so njihovi, povsem neškodljivi pridelki industrijska ali navadna konoplja. Čeprav brez pridevnikov povsem zadošča, ker imamo za drogo in postopke njenega pridobivanja posebna imena, ki pa jih v slovenskem prevodu žal ni. Že skoraj pet let vsi vemo, kar je bilo priznano tudi v Državnem zboru – da omenjeni prevod konvencije nima pravne veljave ter da gre za osebni delovni pripomoček. Pristojnima ministrstvoma in Vladi je Odbor za zdravstvo Državnega zbora že večkrat soglasno priporočil, da to neskladje odpravita, a zgodilo se žal ni nič. Zaradi vsega tega smo pripravili in vložili zakon, katerega edina posledica bi bila uvedba ustreznega poimenovanja, izraz konoplja brez pridevnikov. Ta izraz bi omejili na rastlino in njeno uporabo v kmetijstvu ter za prehranske, industrijske in hortikulturne namene. Za vse ostale zdaj prepovedane snovi in dejavnosti bi zgolj uporabili ustrezno ime, to je kanabis. A na seji odbora smo bili priča organiziranemu uporu dela civilne družbe, ki pa ga povezuje obsežno financiranje, seveda proračunsko, s strani zdravstvenega ministrstva, kar nam daje slutiti, da gre pri nasprotovanju za kaj več in za neke druge interese kot pa zgolj za strokovne pomisleke. Če bi gostje pri branju svojih ki so jim jih očitno napisali drugje in za druge priložnostni in namene, namesto izraza konoplja uporabili pravilno poimenovanje droge – kanabis, bi bila velika večina izrečenega sicer resnična, vendar še vedno deplasirana. Točka dnevnega reda in vsebina zakonskega predloga sta bili namreč jasni, zgolj omejitev uporabe izraza konoplja na kmetijsko rastlino in uvedba ustreznega poimenovanja kanabis za drogo, katere zloraba ima škodljive posledice, te so bile na odboru obširno obrazložene. V Poslanski skupini Socialnih demokratov zato obžalujemo, da zagovornikom strahu in kalne vode vedno uspe preprečiti sprejetje zakona, katerega edina posledica bi bila pravilno poimenovanje znanih pojmov in odstranitev stigme z zakonitih in tradicionalnih dejavnosti gojenja in predelave kmetijskih

Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Že drugi mandat se v Levici intenzivno ukvarjamo z regulacijo rastline iz rodu Cannabis, ki je popolnoma po krivici stigmatizirana. Po krivici. Vedno, kadar si želimo narediti korak naprej, se pojavijo z Ministrstva za zdravje in ofenzivno uničijo vsak predlog, ki ga damo. Tako slovenski kmet zaradi dveh ali treh uradnic na omenjenem ministrstvu ne more enakovredno konkurirati na trgu pridelkov konoplje. Naš tokratni predlog je šel zgolj v smeri razjasnitve napačne terminologije, ki v nasprotju z mednarodnimi konvencijami napačno enači izraz konoplja z drogo, rastline in njihovo gojenje pa definira kot proizvodnjo drog tudi, ko gre za kulturne rastline, in ne glede na samo vsebnost THC. Celotna veljavna ureditev temelji na napačnem prevodu Enotne konvencije o mamilih, na podlagi katere je utemeljena vsa restriktivna zakonodaja in zaradi katere ni mogoče poiskati ustreznih zakonskih rešitev za proizvodnjo kanabisa v medicinske namene niti v celoti dopustiti gojenja rastline konoplja kot kulturne rastline za seme, za vlakna, za hortikulturo, s čimer se povzroča res velika in nedopustna gospodarska škoda. To je tako, kot če bi posekali vse hruške, jabolka in slive samo zato, in to po celi državi, ker se iz njih lahko skuha žganje. Predlog zakona smo pripravili v želji po uskladitvi zakonske terminologije, da bi pravilno opredelila substance in postopke ter jasno ločila konopljo kot kulturno rastlino ter kanabis, ki ima tudi medicinsko uporabno vrednost. To pomeni predvsem uskladitev slovenske ureditve z mednarodno in evropsko ureditvijo. Njegovo sprejetje pa bi predstavljalo podlago tudi za naknadno ureditev gojenja rastlin za pridobivanje medicinskega kanabisa. Seveda droga ostaja regulirana, nepooblaščena posest in proizvodnja pa kaznivi. Predlagali smo brisanje rastline konoplja s seznama prepovedanih drog, zamenja pa jo kanabis. Torej je temeljna teza predloga zakona, da je za vzpostavitev kakršnekoli ustrezne regulative na področju konoplje potrebno prioritetno rešiti področje terminologije, terminologije, saj ta pomeni osnovo, na kateri bo slonela vsaka bolj ali manj restriktivna ureditev. Strokovno gledano kanabis in konoplja nista sopomenki, zato njuno enačenje bistveno presega veljavne konvencijske okvire, ki posebej določajo nadzorne ukrepe za droge in za rastline, iz katere je drogo mogoče pridobivati. Izraz konoplja se v smislu mamila v slovenskem normativnem jeziku in v praksi ni uporabil nikoli pred letom 2000, ko je začel veljati ta veljavni zakon. V nobeni od številnih zgodovinskih, strokovnih in slovarskih opredelitev izraz konoplja ni nič drugega kot kulturna rastlina za seme, vlakna, hortikulturo in zeliščarstvo z dolgoletno in bogato tradicijo na slovenskem podeželju. Konvencijsko neustrezna opredelitev konoplje ter neuporaba poimenovanja kanabis v realnosti ne pomenita le ovire za medicinsko rabo in stoodstotne odvisnosti od uvoženih farmacevtskih izdelkov, omogočata tudi obsežno represijo in kazenski pregon bolnikov in uporabnikov, pehanje bolnikov na črni trg in velike stroške za pravosodni aparat in organe pregona. Nesorazmerno in izrazito oviran pa je tudi razvoj perspektivnih panog, ki nimajo nobenega vpliva na javno zdravje in varnost. Zato zavrnitev tega predloga regulacije s strani koalicije izrazito obžalujemo, saj so bili preslišani vsi razumni in dejanski argumenti. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavila Iva Dimic. Izvolite. IVA DIMIC Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi ter tudi minister mag. Matej Tonin, ki je danes že z nami! Predlog predvideva, da se med prepovedane droge ne bi več uvrščale rastline, iz katerih se lahko pridobijo droge, temveč bi bile prepovedane droge opredeljene samo kot substance naravnega in sintetičnega izvora. Spremenila bi se tudi definicija proizvodnje prepovedanih drog, ki ne bi več vključevala gojenja rastlin, iz katerih se lahko pridobijo droge. Kot rastline, iz katerih je moč pridobiti droge in bi jih bilo možno gojiti, pa bi se po predlogu opredelili opijski mak, grmiček koke in rastlina Cannabis. Predlog predvideva, da bi se vrtni mak lahko gojil za semena v prehrambne namene, konoplja pa bi se lahko gojila za seme in vlakna v industrijske, prehrambne ter v hortikulturne namene, če vsebnost THC ne bi presegla 1 %. Toda predlagana vsebnost in odstotek THC v rastlinah konoplje, ki se lahko goji za seme in vlakna, bi lahko pomenila tveganje za zdravje prebivalcev. To bi namreč pomenilo, da en gram konoplje vsebuje 10 mg THC. Glede na mnenje Evropske agencije za varnost hrane pa odmerek 2,5 mg THC na dan za odraslo osebo predstavlja najnižji odmerek, pri katerem so že bili ugotovljeni škodljivi učinki na zdravje ljudi. Šlo je tako za psihotropne učinke, na primer evforijo, omotico, zmedeno mišljenje in zaspanost, kot tudi za vpliv na dejavnosti, zlasti vpliv na reakcijski čas in spomin. Za THC je Evropska agencija za varnost hrane postavila referenčni, torej varni odmerek, ki pravi, da za zdravo odraslo populacijo dnevni vnos ne sme presegati 0,06 mg THC. Če pogledamo, kakšno vsebnost THC dopuščajo sosednje države, ugotovimo, da je predlagani 1 % močno višji. Na Hrvaškem se lahko goji zgolj industrijska konoplja, ki vsebuje manj kot 0,2 % THC, v Avstriji manj

da s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona ne prispeva k ustreznemu urejanju področja konoplje. Terminologija in opredelitev namreč nista usklajeni z zakonodajo o zdravilih, Evropsko farmakopejo in Slovenskim nacionalnim dodatkom k Evropski farmakopeji. Vsi slovenski predpisi morajo biti v skladu z mednarodnim pravom in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, predlagana ureditev pa ni skladna z določbami Enotne konvencije o mamilih in ustrezno zakonodajo Evropske unije. V Novi Sloveniji spoštujemo mednarodne zaveze. Med našimi prioritetami je skrb za zdravo družbo in javno zdravje, zato predloga zakona na matičnem delovnem telesu nismo podprli.

Hvala, podpredsednik. Spoštovani, od leta 2017, ko je bila konoplja iz prve skupine prepovedanih drog razvrščena v drugo med rastline in substance, ki so sicer nevarne za zdravje, a se lahko uporabljajo v medicini – se na tem področju ni zgodilo čisto nič. V Državnem zboru smo o tem večkrat poglobljeno razpravljali, sprejeti sklepi pa do danes ostajajo neuresničeni. Tudi v Poslanski skupini SAB smo se v začetku prejšnjega leta lotili tega gordijskega vozla in z namenom določitve pogojev za gojenje in predelavo konoplje, seveda za medicinske namene, vložili novelo Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Vodila nas je skrb za vse tiste, ki so se prisiljeni posluževati črnega trga in se izpostavljati tako pridelavi dvomljive kakovosti in nekontroliranim odmerkom kot tudi organom pregona. Zato tudi stranka SAB podpira ključne rešitve zakona, ki je danes pred nami in s katerim končno naslavljamo težavo zastarele zakonodaje na področju konoplje. Novi predlog uvaja ustrezno prevedene izraze iz konvencije o mamilih in mednarodnega prava, s tem pa določa pravno podlago tudi za nadaljnjo regulacijo gojenja rastlin za medicinsko rabo. Na tak način popravljamo napako prevoda Evropske konvencije o mamilih, ki je vodila tudi v stigmatizacijo in kriminalizacijo rastline. Novela Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami prav tako odpravlja napačne opredelitve rastline konoplja ter jasno določa, da gre za kulturno rastlino, za razliko od kanabisa, ki je prepovedna droga. Spremembe med drugim opredeljujejo pogoje, pod katerimi se rastlina konoplja lahko goji zakonito za industrijske, prehranske ter hortikulturne namene. V Poslanski skupini SAB menimo, da so neozdravljivi bolniki in veliko drugih bolnikov v Sloveniji zaradi inkriminacije konoplje nepotrebno prikrajšani za terapevtsko pomoč zlasti pri lajšanju bolečin. Temu je botrovala le zastarela in neživljenjska obravnava konoplje, medtem ko v najrazvitejših državah sveta zakonodaja jasno opredeljuje varno in kontrolirano uporabo pripravkov, ki jih sodobna medicina uspešno uvaja. Človeku, pri katerem konopljin izvleček edini učinkuje pri spopadanju z boleznijo, kaj šele človeku, ki zadnje mesece življenja skuša preživeti s čim manj bolečinami, lahko pomagamo vsaj z uzakonitvijo sodobnih metod in preparatov, namesto da ga prepustimo izsiljevanju črnega trga in ilegali. Zato smo predlog zakona sopodpisali in obžalujemo gluhost in nesočutnost koalicije. Nevarnost odvisniške pasti se v Sloveniji razširja na druga področja, ki našo družbo utegnejo ogroziti bolj kot konoplja. Ko ni sile, ki bi prvega daktilografa v državi ustavila, da ne natipka 280 znakov spodbude razdora, poglejmo resnici v oči – Twitter je tudi močna droga za nekatere. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. DUŠAN ŠIŠKO Hvala, podpredsednik. Konoplja je rastlina, ki bi vsekakor lahko pripomogla k novemu hitremu razvoju slovenskega kmetijstva. Je zelo nezahtevna rastlina, ki poleg najbolj omenjane omame lahko da marsikaj. Izračuni so pokazali, da bi kmet na samo enem hektarju lahko svoj vložek obogatil z vsaj dvakratnim dobičkom. Če se ne motim, so tudi na Polzeli želeli zgraditi obrat, ki bi skrbel za tekstil iz konoplje. Marsikateri zdravnik meni, da sta konopljino olje in čaj zelo koristna za zdravje. Zadnje raziskave na področju zdravljenja raka so tudi dokazale, da je konopljina smola zelo učinkovita vsaj za lajšaje bolečin. Našteval bi lahko nešteto primerov, kjer se je konoplja pokazala za učinkovito, a kaj ko se vse stvari ustavijo v prvi vrsti pri tem, da povprečen državljan pa tudi ti, ki naj bi nadzirali konopljo, ne ločijo med pojmi. Verjamem, da so predlagatelji želeli doseči vsaj to, da se jasno opredeli, da je rastlina konoplja kulturna rastlina in jo je treba ločiti od kanabisa, ki velja za prepovedano drogo. Predlog zakona naj bi odpravljal strokovno napačne predpostavke neuradnega prevoda konvencije o mamilih. V njem je jasno opredeljena razlika med kanabisom in kulturno rastlino konopljo. A ker se je nekaj v prevodu izgubilo, še vedno ne moremo opredeliti zakonite gospodarske in ljubiteljske dejavnosti, vezane na konopljo, nad katerima ne bi bilo potrebno izvajati nadzora sistema za droge. Žalostno je, da zaradi neustreznega prevoda naši pridelovalci plačujejo 300-odstotno maržo monopolistu, ki trži seme konoplje, kar dokazuje zgolj in samo to, da je konoplja dobičkonosna rastlina in da je nujno, da se uredi tudi terminologija. Z velikim veseljem bi predlog podprl, če bi bil ta dober, žal pa ima kar nekaj nejasnosti. Vsekakor pa je začetek, opozorilo in poziv, da začnemo na konopljo gledati kot na rastlino prihodnosti. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavila Janja Sluga. Izvolite. JANJA SLUGA Danes se končuje zakonodajna pot predloga novele Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Z novelo smo želeli odpraviti napačne opredelitve rastline konoplja kot droge ter jasno določiti, da je rastlina konoplja kulturna rastlina, prepovedana droga pa kanabis. Očitno smo napačno ocenili, da je dozorel čas, da področju gojenja, rabe in izdelkov iz konoplje končno postavimo zakonodajne temelje v skladu z mednarodnimi konvencijami uveljavljenimi standardi, ki bodo omogočili njeno varno uporabo v medicinske, prehranske in industrijske namene, postavili podlago za končanje stigmatizacije konoplje kot kulturne rastline ter postavili osnovo za njeno nadaljnjo regulacijo tudi tudi na področju medicinske in osebne uporabe. Kot sopredlagatelji želimo še enkrat poudariti, da naš namen ni bil, kot nas obtožuje Vlada v svojem stališču, s spremembami želimo negativno vplivati na zdravje ljudi oziroma da želimo doseči legalizacijo, ki bo prispevala k večji uporabi konoplje v rekreativne namene. Gre za čisto zavajanje. Želeli smo zgolj popraviti napako, ki je posledica napačnega prevoda Enotne konvencije o mamilih, kar je vodilo v stigmatizacijo in kriminalizacijo te rastline. Konvencija razlikuje med kanabisom in kulturno rastlino konopljo, kar je ključnega pomena za opredelitev zakonitih dejavnosti, in sicer gojenje v industrijske, prehranske ter hortikulturne namene. Kot najbrž veste, se kmetijske površine, zasajene z industrijsko konopljo, krčijo. Medtem ko jih je bilo pred leti okrog 500 hektarjev, jih je danes okoli 200. 900 milijonov evrov je bil leta 2019 vreden trg industrijske konoplje v Evropi, 3,3 milijarde evrov pa na vsem svetu. Leta 2025 bo po ocenah osemkrat večji. Konoplja se vse bolj uporablja v prehrani, kozmetiki, tekstilstvu, zamenjala naj bi tudi bombaž. Slovenski tolar je bil iz konopljinega papirja. Vprašanje torej ni, ali je treba kaj storiti zoper krčenje pridelave industrijske konoplje, pač pa kdaj in kaj, in ali dovoliti tudi pridelavo in predelavo konoplje za medicinske namene. Več kot 40 držav je doslej omogočilo uporabo konoplje, šest let pa je minilo, odkar smo v Državnem zboru na Odboru za zdravstvo sprejeli sklepe, ki so ministrstvu nalagali ureditev pravnih podlag. A vse, kar je ministrstvu in Vladi doslej uspelo, je to, da sta leta 2017 premestila konopljo iz prve v drugo skupino seznama prepovedanih drog. Od takrat poslušamo zgolj obljube. V zadnjih 20 letih se je zanimanje bolnikov za uporabo konoplje in kanabinoidov za zdravljenje različnih stanj, vključno s kroničnimi bolečinami, rakavimi obolenji, depresijo, anksioznimi motnjami, motnjami spanja in nevrološkimi motnjami, povečalo, s tem pa se je ponovno obudilo tudi znanstveno zanimanje za snovi, najdene v rastlini konoplji. Ob prelomu tisočletja sta Izrael in Nizozemska, kasneje pa tudi Švica, Češka, Avstralija in Nemčija, sprejela zakonodajo, ki je omogočila medicinsko uporabo konoplje. Večina držav EU zdaj že dovoljuje ali pa vsaj razmišlja o uporabi konoplje oziroma kanabinoidov v medicinske namene. Na potrebo po koreniti in celoviti spremembi zakonodaje v Sloveniji poleg nas že več let opozarjata tudi vse bolj ozaveščena in vedno številnejša civilna družba, pa tudi zdravniki in znanstveniki. Ti podpirajo raziskovanje in ustrezno regulacijo konoplje v medicinske namene, večjo pridelavo v kmetijstvu in večjo uporabo v gospodarstvu ter ne nazadnje za osveščanje in preventivno vzgojo mladih za varstvo pred zlorabami. Tudi gospodarsko interesno združenje za konopljo Cannagiz je pozvalo pristojna ministrstva in Vlado k ureditvi področja konoplje tako, da bodo lahko slovenski kmetje, ki pridelujejo industrijsko konopljo, mednarodno konkurenčni in se bo panoga lahko razvijala. Največje žrtve dolga leta trajajočih razprav o morebitni legalizaciji pa so bolniki, ki jim niso dostopni zdravila in pripomočki iz kanabisa. Medicinska nedostopnost, stigma droge in dostopnost različnih informacij pomenijo več črnega trga in nekakovostnih in zdravju škodljivih preparatov. Tako stanje pa je nedopustno. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Državni zbor je na 29. seji sklenil, da opravi razpravo o odgovoru, ki ga je minister za obrambo mag. Matej Tonin podal na poslansko vprašanje Mojce Žnidarič v zvezi s sistemsko ureditvijo področja gasilstva. Besedo dajem Mojci Žnidarič za dopolnilno obrazložitev predloga za razpravo o odgovoru ministra. Izvolite.

postavila ustno poslansko vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo področja gasilstva. Na področju gasilstva smo namreč zelo dolgo čakali na boljšo sistemsko ureditev področja. parlamentarni proceduri so pravkar bile spremembe in dopolnitve Zakona o gasilstvu in Zakona o varstvu pred požarom. Oba zakona sta bila v zadnjem tednu tudi sprejeta. V poslanskem vprašanju pred dobrim mesecem me je zanimalo, kako bodo predlagane zakonodajne spremembe vplivale na ureditev statusa prostovoljnih in poklicnih gasilcev, kakšne spremembe prinaša zakonodaja za področje varstva pred požarom, kako se izboljšujejo pogoji za delovanje reprezentativnih organizacij s področja varstva pred požarom. Nadalje me je zanimalo, zakaj se zvišuje starost za prostovoljnega operativnega gasilca na 65 let in ali se zvišuje tudi upokojitvena starost za poklicne gasilce oziroma ali se kakorkoli poslabšuje njihov sedanji status, kakšne so novosti pri organiziranju operativnih gasilskih enot v gospodarskih družbah ter kdaj in na kakšen način lahko pričakujemo ureditev področja požarnih zavarovanj. Želela sem dobiti tudi potrditev oziroma zanikanje trditve, ali držijo navedbe Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, da predlogi zakonodaje niso bili usklajeni z reprezentativnimi organizacijami s področja gasilstva. Ker je čas za odgovore ministru omejen, vprašanj pa je bilo veliko, minister ni mogel odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja, zato sem predlaga, da se na to pomembno tematiko, vezano na naše heroje gasilce, opravi širša razprava na naslednji seji. Danes imamo to priložnost, da preverimo, kako smo prispevali k izboljšanju položaja gasilcev in kje nas še čakajo skupni izzivi. Slovenski gasilci so ključni v sistemu zaščite in reševanja in brez njih si praktično ne znamo predstavljati intervencije pri katerikoli nesreči. Gasilci postajajo ključni reševalci, ki se odzivajo na vse vrste nesreč. V primerjavi z drugimi državami smo izjemno uspešni, ker ohranjamo in negujemo kombinacijo prostovoljstva in profesionalizma. Imamo širok nabor prostovoljnih gasilskih društev, ki pa se skoraj profesionalno usposabljajo v različnih centrih in tako pridobivajo ustrezna znanja. To je tisto, kar našemu gasilstvu daje veliko težo in veljavo. Zato ni nenavadno, da je prav Slovenija tista, ki bo letos gostila gasilsko olimpijado. Naši gasilci so bili heroji tudi v Severni Makedoniji, kjer so praktično vodili celotno intervencijo. Naša vloga, torej naloga nas zakonodajalcev in tudi izvršilne veje oblasti, pa je, da sprejemamo ustrezne sistemske zakone, ki status slovenskih gasilcev lahko še dodatno izboljšujejo. V zadnjem tednu smo sprejeli dva taka zakona, če upoštevamo še dohodninskega celo tri. Zato bom danes z veseljem prisluhnila vsem, tako pristojnemu ministru kot tudi vsem poslankam in poslancem, med katerimi najdemo tudi nekaj gasilcev in gasilk.

Spoštovani podpredsednik, drage poslanke in poslanci! Najprej hvala lepa za to priložnost, da bomo danes lahko govorili o slovenskih gasilcih, ki jih vsi tako ali drugače podpiramo. Verjamem, da s skupnimi močmi lahko naš sistem zaščitite in reševanja pomaknemo na še višji nivo. Organizirano gasilstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Že 150 let delujejo naša društva na različne načine. Trenutno imamo v Sloveniji tisoč 299 gasilskih društev, prostovoljnih, seveda. V prostovoljnih gasilskih enotah trenutno deluje 35 tisoč 500 operativnih gasilcev in poleg tega dodatnih 12 tisoč 700 gasilcev pripravnikov. Imamo tudi 13 poklicnih enot širom Slovenije. Te poklicne enote zaposlujejo okoli 650 poklicnih gasilcev. Te številke podajo jasno sliko, da so gasilci zagotovo najbolj številna in hkrati tudi najbolj operativna organizacija v slovenskem sistemu zaščite in reševanja.

skupaj 24 tisoč 600 intervencij, od tega so pri 23 tisoč 575 sodelovali slovenski gasilci. V preteklem in v tem tednu so bili prav tukaj, v tej dvorani v Državnem zboru, sprejeti trije pomembni zakoni, ki so bili omenjeni tudi v prvotnem odgovoru na poslansko vprašanje. Naj jih omenim. Novela Zakona o gasilstvu, s katero se po 17 letih končno posodablja temeljni sistemski zakon na področju gasilstva ter omogoča nadaljnji razvoj slovenskega gasilstva. Druga stvar. Novela Zakona o varstvu pred požarom, ki bo podlaga, da bo država prevzela standardizirana gasilska zavarovanja na svoja pleča. Tretja, prav tako pomembna stvar je pa novela Zakona o dohodnini, ki slovenskim gasilcem, ki v operativi delujejo 10 let, prinaša posebno gasilsko dohodninsko olajšavo v višini tisoč 500 evrov. S tem bo imel gasilec s povprečno plačo neto dodatno višjo na letni osnovi za okrog 600 do 700 evrov, kar je zahvala naše družbe za to, da služijo skupnosti, v kateri delujejo. Poleg teh pomembnih zakonov se je v tem mandatu zgodil še zgodovinski preboj, kar se tiče črpanja evropskih sredstev. K samemu sistemu zaščite in reševanja bo v prihodnjih šestih, sedmih letih na razpolago 70 milijonov evrov evropskega denarja za to, da se bo naš sistem zaščite in reševanja dodatno okrepil. 20 milijonov evrov evropskega denarja izhaja iz stare, prejšnje finančne perspektive. Tukaj so stekli vsi postopki, razpis je bil objavljen in iz teh 20 milijonov evrov se načrtuje nabava posebnih gasilskih vozil za soočanje s podnebno pogojenimi naravnimi nesrečami. Potem je v Načrtu za okrevanje in odpornost predvidenih dodatnih 25 milijonov evrov, da bomo naredili pomembno reformo našega sistema zaščite in reševanja, in sicer v centraliziranju in boljšem koordiniranju vseh teh reševalnih služb. V ta namen se bo tudi zgodil in zgradil poseben nacionalni center civilne zaščite, kjer bodo pod eno streho zbrane vse te službe. Potem pa se predvideva v novi finančni perspektivi tudi 25 milijonov evrov za izgradnjo novih regionalnih centrov za profesionalno usposabljanje slovenskih gasilcev, tako poklicnih kot tudi prostovoljnih. Naj k temu dodam še, da stalno povečujemo sredstva, ki jih namenjamo za sofinanciranje gasilske opreme. Ob začetku mojega mandata je bilo na razpolago 1 milijon 700 tisoč evrov, danes je za sofinanciranje opreme na razpolago 2 milijona 600 tisoč evrov. Poleg tega smo v letu 2020 občinam zagotovili sredstva za poplačilo dela stroškov gasilcev v višini 6 milijonov 500 tisoč, gre za covid sredstva, in tudi več kot 3 milijone evrov za to, da so vsa slovenska gasilska društva dobila posebno nadomestilo zaradi izpada njihovih dohodkov v času covida. Ob koncu moja iskrena zahvala vsem gasilkam in gasilcem za njihovo delo. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Robert Pavšič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite. ROBERT Danes prisotni minister ker do zdaj ga pač nismo kaj dosti videvali v parlamentu – je pred kratkim povedal, da smo bili s tovornjakom zaščitne opreme le žrtev poskusa prevare. Enaka prevara je danes tukaj. Veste, dovolj je zavajanja, sprenevedanja, ali čisto po domače laganja. Danes bi pravzaprav morali imeti na plenarnem zasedanju interpelacijo, imamo pa razpravo o odgovoru ministra glede stanja gasilstva v Sloveniji. Sicer je glede na popolno in absolutno nekritičnost desnega pola parlamenta skupaj s pomagači jasno, da bi bil rezultat ali današnje razprave ali pa interpelacije identičen, ker vam ni važna vsebina, ampak le slepa pripadnost. V tem primeru pripadnost laganju. Tudi če smo na te laži že navajeni, ker jih je toliko, da se z njimi srečujemo vsak dan, še ne pomeni, da nanje nismo pozorni. Lahko je namreč govoriti z ali po sili naklonjenimi novinarji, malce težje pa s tistimi, ki imajo podatke, dejstva in poznajo resnico. Če se še tako trudite, resnice ne morete spremeniti. In resnica je, da ste tudi v slovensko gasilstvo uspeli vnesti razdor. Žalostno je, da vam niti 150-letna tradicija enega najpomembnejših humanitarnih, kulturnih, izobraževalnih in zaščitnih varnostnih gibanj v Sloveniji ni sveta, ker je za politične točke in stolčke dovoljeno pač vse. Gasilstvo. V krajih, od koder jaz prihajam, rečejo s ponosom, da gasilerija ni služba – čeprav ji tako rečemo, javna služba – je poklic. Torej so bili ljudje, ki sodelujejo v gasilstvu, za to poklicani in opravljajo poslanstvo. Enako bi morali razmišljati tudi poslanci. Vse mogoče in nemogoče spremljamo in počnete, da bi gasilstvo spolitizirali, ga razdvojili. Za to pa je dovoljeno prav popolnoma vse, mar ne? Danes smo in še bomo zagotovo poslušali celo vrsto hvalisanja, vendar ne z namenom pomagati, ampak to izkoristiti zase. Na vašem mestu bi me bilo zelo sram. O podrobnostih pa kasneje. Hvala lepa. Predrag Baković bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani minister, spoštovane kolegice in kolegi! Danes bomo govorili o ministrovem januarskem odgovoru na ustno poslansko vprašanje v zvezi s sprejetima zakonoma o vsebinah, ki se nanašajo na gasilstvo in gasilce. Na 98. izredni seji Državnega zbora je bila sprejeta novela Zakona o gasilstvu, dva dni nazaj, v sredo, torej 16. 3., na 30. redni seji pa tudi novela Zakona o požarni varnosti. Poslanka je spraševala, kako bodo zakonodajne spremembe vplivale na ureditev statusa prostovoljnih in poklicnih gasilcev, kakšne spremembe bo prinašala zakonodaja na področju varstva pred požarom, kako se torej izboljšuje pogoje za delovanje reprezentativnih organizacij s področja varstva pred požarom, torej za Združenje slovenskih poklicnih gasilcev in Gasilsko zvezo Slovenije, zakaj se zvišuje starost za prostovoljnega operativnega gasilca na 65 let na to danes še nismo slišali odgovora – ali se zvišuje upokojitvena starost za poklicne gasilce oziroma ali se kakorkoli poslabšuje njihov status in tako dalje. Minister je na to odgovarjal s povzemanjem in citiranjem predlaganih zakonskih rešitev. In ker minister v odgovoru in tudi kasneje pri obravnavi zakonskih predlogov ni odgovoril na vprašanje poslanke – citiram vprašanje: »Ali držijo navedbe Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, da predlogi zakonodaje niso bili usklajeni z reprezentativnimi organizacijami s področja gasilstva?« bi mogoče danes o tem lahko povedal kaj več. Na primer, kdaj in kaj je bilo usklajeno ter kdaj in zakaj so usklajene odločbe umaknili. V nadaljevanju postopka spreminjanja zakonodaje sta bili obe noveli podvrženi tako podpori kot tudi kritikam. Pri noveli zakona o gasilstvu ne le kritikam Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ampak tudi sindikata poklicnih gasilcev. Naj spomnim, da so bile posamezne določbe novele Zakona o gasilstvu pred vložitvijo predloga v zakonodajni postopek že usklajene, a je Vlada presodila, da to ne sodi v ta zakon. Kljub temu da so bili predlagatelji zakona s strani sindikata poklicnih gasilcev ponovno seznanjeni s pripombami, ki so se nanašale na starostno omejitev gasilcev, na gasilce na letališču, na evidence zbirk osebnih podatkov, na gasilce v poklicnem jedru, v prostovoljnih gasilskih enotah in na obveznosti za skupne gasilske enote na zaokroženem industrijskem kompleksu, kot smo že ob predlogih zakona navedli, pripombe v večji meri niso bile upoštevane. Kako bosta ti dve noveli, Zakona o gasilstvu in Zakona o požarni varnosti, vplivali na ureditev statusa prostovoljnih in poklicnih gasilcev ter kako bo nova ureditev požarne varnosti vplivala na razvoj gasilstva, pa bomo lahko ocenjevali šele kasneje, ko se bodo zakonske rešitve pričele izvajati v praksi. Šele to bo pokazalo, ali so zakonske rešitve ustrezne. Spoštovani, 150-letna tradicija prostovoljnega gasilstva v Sloveniji se odraža v tem, da so gasilska prostovoljna društva praktično v vsaki slovenski vasi, vanje je vključenih že več kot 165 tisoč članov. Po podatkih spletne strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je gasilska služba javna služba in ena od 11 prostovoljnih sil za zaščito, reševanje in pomoč, opravljajo jo gasilske enote, organizirane kot poklicne, kot prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih in gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah. V državi je več kot tisoč 400 aktivnih gasilskih enot, od katerih je približno 100 industrijskih. V teritorialnih gasilskih enotah, od katerih je 15 poklicnih, deluje več kot 60 tisoč prostovoljnih operativnih gasilcev in preko 570 poklicnih. Gasilstvo danes tako predstavlja dobro organizirano, lahko rečemo službo ali pa poslanstvo ljudi po celotnem teritoriju v Sloveniji, ki je preraslo svojo osnovno nalogo gašenja in reševanja v primeru požarov in se je razvilo v sodobno, humanitarno in nestrankarsko organizacijo. Pripadnice in pripadniki gasilskih društev nesebično pomagajo vsakomur, ki se znajde v kakršnikoli nesreči, in dajejo ljudem socialno oporo. Prav zaradi tega jih visoko cenimo in jim tudi zaupamo. Socialni demokrati podpiramo prizadevanja, da gasilstvo v Sloveniji sledi novostim in se razvija tudi z evropskimi sredstvi, če in seveda ko jih je mogoče črpati ali pridobiti. Zakonodaja s tega področja pa naj bo jasna in razumljiva. Hvala lepa. Hvala lepa. Andrej Černigoj bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. ANDREJ Spoštovani gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani podpredsednik Vlade in minister za obrambo mag. Matej Tonin, cenjeni zbor! Gasilstvo ima na Slovenskem že 150-letno tradicijo, ki se je zapisala v DNK vseh Slovenk in Slovencev. Številni so vključeni v gasilske organizacije, bodisi prostovoljne bodisi poklicne gasilske enote. Te se medsebojno povezujejo in dopolnjujejo, da lahko učinkovito preprečujejo in gasijo požare. Naloga gasilskih društev ni le gašenje in reševanje v primeru požarov, ampak so ljudje v gasilcih našli socialno oporo ter solidarno in nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. Skozi gasilska društva člani izkazujejo predanost slovenskemu narodu in krepijo obstoj te zavesti. Danes so v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki združujejo in povezujejo občane pri aktivnosti in dejavnosti posebej na področju varstva pred požari ter na kulturnem in drugih področjih. Gasilske enote in društva so se z leti razvili v sodobne, humanitarne in nestrankarske organizacije. V Novi Sloveniji se zavedamo pomena gasilstva na Slovenskem tudi zaradi velike aktivnosti državljanov v vseh strukturah gasilstva, ki so na izzive, ki so se nabirali v preteklosti, imeli veliko predlogov za izboljšanje statusa gasilcev v Sloveniji. Vodenje Ministrstva za obrambo smo v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih sprejeli s ponosom in domoljubjem. Krščanski demokrati smo od samega začetka gasilstvo in Civilno zaščito Republike Slovenije obravnavali enako kot vitalen del resorja ob boku Generalštaba Slovenske vojske. Zavedamo se velike odgovornosti do domovine v času širjenja covida-19, ko je ravno ta del resorja odigral zelo pomembno vlogo v lokalnih skupnostih. Za dobro odzivnost, opremljenost in usposobljenost gasilcev pa je seveda treba redno skrbeti. Sedanja vlada in Nova Slovenija sta prešli od besed k dejanjem in zagotovili gasilcem boljše pogoje za njihovo delovanje v dobrobit vseh Slovencev. Področje gasilstva smo večkrat obravnavali tudi v Državnem zboru, kjer smo nazadnje ta teden sprejeli spremembo Zakona o varstvu pred požarom, ki smo ga prilagodili glede na Zakon o finančni razbremenitvi občin. Z njim smo namreč predvidevali, da se z občin na državo prenese strošek standardiziranih gasilskih zavarovanj gasilcev, njihovih vozil, opreme in objektov. Po navedbah Ministrstva za obrambo pa se bodo tudi sredstva, namenjenega lokalnim skupnostim za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, s 6,3 milijona evrov zvišala na 9 milijonov evrov. Največji zakonodajni korak najprej na področju gasilstva je Nova Slovenija s podporo koalicije naredila s sprejetjem novele Zakona o gasilstvu, ki bo omogočila nadaljnji razvoj gasilstva ter povečala usklajenost, racionalnost in učinkovitost izvajanja operativnih nalog gasilstva in javne gasilske službe. V Novi Sloveniji smo predlagali rešitve, ki na področju prostovoljnega gasilstva uvajajo dodatna pojma, in sicer gasilec pripravnik ter gasilec veteran. Verjamemo, da bosta predlagani rešitvi še dodatno okrepili vrste prostovoljnega gasilstva v Sloveniji. Gasilska zveza Slovenije je pridobila tudi pristojnost za usposabljanje prostovoljnih gasilcev in s tem smo Krščanski demokrati prisluhnili tudi gospodarstvu in predlagali novost, da se lahko na posameznih zaokroženih industrijskih kompleksih operativna gasilska enota organizira skupaj z več gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki opravljajo svojo dejavnost na tem področju. Taka enota bo zaradi večjega števila gasilcev in opreme tudi bistveno bolj operativno pripravljena za primer požara in drugih nesreč. Zakon je omogočil tudi interesno združevanje poklicnih gasilskih enot, in sicer v okviru Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. Na ta način verjamemo, da sta primerljivo urejeni interesni združenji tako prostovoljnih kot poklicnih gasilcev. Ministrstvo je pripravilo več pravilnikov in uredbo, ki bodo v prihodnosti olajšali delovanje gasilcev. Na gasilce v Novi Sloveniji in koaliciji nismo pozabili tudi ob pripravi druge zakonodaje. pri Zakonu o dohodnini predlagali in sprejeli dodatno olajšavo v višini tisoč 500 evrov za operativne gasilce, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči že vsaj 10 let. V zakonu o DDV pa smo nižali DDV za nabavo osebne zaščitne in reševalne opreme. Izdelan je bil pravilnik o usposabljanju za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite. Pravilnik o požarnem varovanju pa bo uredil izvajanje dejavnosti požarnega varovanja na geografskih območjih, kjer varnostne službe oziroma gasilske enote ne morejo izvesti nalog v skladu s predpisanim odzivnim časom. Pravilnik o uporabi in upravljanju sistemov brezpilotnih zrakoplovov za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči bo gasilcem in drugim reševalcem na področju zaščite, reševanja in pomoči omogočil uporabo dronov ob intervencijah, vajah in tudi za preventivne dejavnosti. In ne nazadnje je uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, vključno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, eden izmed ključnih predpisov za urejanje javne gasilske službe. Ko govorimo o gasilstvu in sistemski ureditvi področja gasilstva na Slovenskem, ne smemo pozabiti na ključne aktivnosti in naloge na področju gasilstva v obdobju 2020 do 2022. Rad bi ponovno spomnil še na sofinanciranje nakupov gasilske zaščitne in reševalne opreme, za kar smo v letu 2020 zagotovili 1,7 milijona evrov, v letu 2021 2,4 milijona evrov in v letu 2022 bo na voljo 2,6 milijona evrov. V letih 2021 in 2022 se nadaljujejo aktivnosti za sistemsko ureditev požarne varnosti na javni železniški infrastrukturi. Krščanski demokrati se zavedamo izzivov v zvezi z legalizacijo gasilskih domov, saj večje število gasilskih domov ni imelo oziroma nima ustreznih gradbenih in uporabnih dovoljenj. Aktivna vključitev GZS in URSZR se je odrazila v oblikovanju ustreznih rešitev v predpisih na tem področju, ki bodo omogočili legalizacijo takšnih objektov. objektov. Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za obrambo zagotovila sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v višini 6 in pol milijonov evrov. Občine so del teh sredstev lahko namenile oziroma porabile za poplačilo stroškov angažiranja gasilskih enot zaradi covida-19. Prostovoljnim gasilskim društvom je država kot nadomestilo za izpad prihodkov, ker v času širjenja niso mogla organizirati svojih društvenih aktivnosti, nakazala skupaj več kot 3 milijone evrov. Sredstva so lahko porabili za tekoče delovanje ter nakupe Prostovoljnim gasilcem, ki so posredovali v intervencijah v času epidemije, so bili izplačani dodatki. In sicer v prvem valu 6 tisoč 808 gasilcem skupaj skoraj 200 tisoč evrov, v drugem in tretjem valu 13 tisoč 255 gasilcem skoraj v višini 600 tisoč evrov. V četrtem valu je bilo tudi s pomočjo PKP10 določeno izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve za reševalce, študente in dijake v podpori zdravstva, tukaj govorimo predvsem o prostovoljcih, za poklicne gasilce v poklicnih jedrih in direktorje poklicnih gasilskih zavodov. Za konec bi dodal, da v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih ocenjujemo, da je gasilstvo ključno področje za sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaradi razvejanosti in pristojnosti v vsaki krajevni skupnosti pa ima pomembno vlogo tudi v širšem pomenu. Gasilstvo je dober primer, ko se z enotnimi predpisi na državni ravni in z izvajanjem javne gasilske službe na lokalni ravni zagotavlja primerljiv sistem odziva na področju celotne države. Krščanski demokrati verjamemo in bomo vedno skrbeli za skupnost, katere pomemben člen predstavlja gasilstvo na Slovenskem. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil Marko Bandelli. Izvolite. MARKO Spoštovani kolegice in kolegi! Kolegica Mojca Žnidarič je postavila vprašanje ministru za obrambo mag. Mateju Toninu v zvezi s sistemsko ureditvijo področja gasilstva. Kolegica je ministru postavila izredno konkretna, jasna vprašanja. Na področju gasilstva resnično že dolgo praktično vsi čakamo na boljšo tako imenovano sistemsko ureditev tega področja. Postavila je osem resničnih in konkretnih vprašanj, na katera minister ni odgovoril praktično nič. Če bi lahko citiral – ker imam tudi čas in sem lahko tukaj, to povem. Ta vprašanja so se glasila, kakor je že kolega Predrag Baković prej omenil. Ampak jih bom povedal še enkrat. »Kako bodo predlagane zakonodajne spremembe vplivale na ureditev statusa prostovoljnih in poklicnih gasilcev?« To je zelo jasno vprašanje, ki terja jasen odgovor. »Kakšne spremembe prinaša zakonodaja na področju varstva pred požarom?« Zelo jasno. »Kako se izboljšujejo pogoji za delovanje reprezentativnih organizacij s področja varstva pred požarom, torej za Združenje slovenskih poklicnih gasilcev in Gasilsko zvezo Slovenije?« Edino vprašanje, na katero ste nekaj odgovorili, je bilo četrto: »Zakaj se zvišuje starost za prostovoljnega operativnega gasilca na 65 let?« Tukaj ste nekaj poskusili odgovarjati, ampak v stranki SAB smo videli, da zelo površno, ker ste potem na koncu celo rekli, da boste morda odgovorili še v nadaljevanju. Verjetno ni bilo časa. Potem je zelo zanimivo vprašanje: »Ali se zvišuje upokojitveno starost za poklicne gasilce oziroma kakorkoli poslabšuje njihov sedanji status?« »Kakšne so novosti pri organiziranju operativnih gasilskih enot v gospodarskih družbah?« V glavnem, tukaj so zelo prava, čista, jasna vprašanja, ki bi terjala tudi jasen odgovor ministra, ki je odgovoren za to področje. V svojem odgovoru, tukaj imam magnetogram, spoštovani minister, ste nekaj govorili po vaše, nekaj hvalili. Mi ne bomo govorili, kaj so gasilci, ker vsi vemo, kaj so in kaj predstavljajo v Sloveniji, in

Upam za tiste, ki nas gledajo – ne za nas poslance tukaj, ampak za gasilce, ker je to vprašanje za gasilce in za državljane – da imate danes vse odgovore. Ker kot pravim, ti odgovori praktično niso namenjeni nam poslancem, ampak državljanom in gasilcem samim. Gospod minister, kar pogrešamo v stranki SAB, je tudi kakšna vaša fotografija v kakšnih določenih situacijah z gasilci, ker ste se bili vedno tako pripravljeni slikati, če tako rečem, ob metanju bomb

Kar smo pa pogrešali – glede na to, da se v zakonu tudi govori o sistemskem urejevanju – je sistemska ureditev področja gasilstva. Kot se spomnite, smo v stranki SAB večkrat omenili, minister, glede plačila. Stranka SAB je tudi večkrat opozorila, da bi obveznosti plač prešle na Ministrstvo za obrambo. Mi štiri leta to in štiri leta to ponavljamo, ampak očitno za vas ta problem ni pomemben. Ker ta problem bi pa razbremenil občine, vse tiste občine, kjer so profesionalni poklici, kjer so profesionalni zavodi za gašenje in reševanje. Ker kot veste, minister – upam, da veste – vseh profesionalnih gasilcev ne plačuje Ministrstvo za obrambo, ampak jih plačujejo občine. In na tak način bi mi razbremenili občine v tej situaciji, glede na to, da kupujete za 780 in ne vem koliko milijonov opreme in imamo eno resolucijo, ki je vredna 2 milijardi,

pisati takšne reči. Glede mojega konstantnega vprašanja glede prenosa plač na Ministrstvo za obrambo upam, da bo enkrat dobilo epilog, da bi se zavzeli za to. Ker na tak način bi

Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Konkretno bo predstavila Mojca Žnidarič. Izvolite. MOJCA Hvala. Lep pozdrav vsem še enkrat! Organizirano gasilstvo ima v Sloveniji več kot 150-letno tradicijo. Prva poklicna gasilska enota je bila ustanovljena pred 100 leti. Javna gasilska služba se izvaja na ravni občin kot obvezna lokalna javna služba. V večjih mestih oziroma občinah ter v občinah, kjer to narekujejo okoliščine, kot so razvitost industrije, prometne infrastrukture, požarna ogroženost naravnega okolja in tako dalje, so občine ustanovile poklicne gasilske enote. Trenutno deluje skoraj tisoč 300 gasilskih enot v prostovoljnih gasilskih društvih, kjer je evidentiranih preko 35 tisoč operativnih gasilcev, preko 6 tisoč rezervnih operativnih gasilcev ter skoraj 13 tisoč gasilcev pripravnikov. Poleg prostovoljnih gasilskih enot imamo v Sloveniji tudi 13 poklicnih enot, ki so organizirane kot javni gasilski zavodi in skupaj zaposlujejo okrog 650 poklicnih gasilcev. Vse te številke dajejo jasno sliko, da so gasilci najbolj številna in hkrati najbolj operativna sila v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma na področju zaščite in reševanja. Naš skupni temeljni cilj je omogočiti nadaljnji uspešen razvoj gasilstva ter povečati usklajenost, racionalnost in učinkovitost izvajanja operativnih nalog gasilstva in javne gasilske službe. Ker se zavedamo pomena in nujnosti gasilske javne službe, znamo gasilcem prisluhniti tako prej v SMC kot sedaj v stranki Konkretno. V začetku leta 2019 smo sprejeli dopolnitev Zakona o gasilstvu, v kateri smo uredili dodatek za stalnost primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici. S takratnimi dopolnitvami Zakona o gasilstvu je tako položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za stalnost postal primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici, kot so policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske in pooblaščene uradne osebe po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij. Sredi leta 2020 smo sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, ki ga je v Državni zbor predložila skupina 52 poslank in poslancev, med katerimi sem bila prvopodpisana. S temi spremembami smo gasilskim, športnim in drugim društvom olajšali prevoze njihovih mladih članov, torej osnovnošolskih mlajših otrok, s kombiji, v katerih ni več potrebna uporaba tahografov, saj je to bil unikum, ki je veljal le v slovenski zakonodaji. Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin je bil tudi na našo pobudo med drugim dopolnjen Zakon o gasilstvu, in sicer v členu, ki na novo določa, da država zagotavlja sredstva za standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske organizacije ter vozil, opreme in objektov. Istočasno je bil sprememb deležen tudi Zakon o varstvu pred požarom, v katerem je bilo določeno, da se sredstva za te namene zagotavljajo tudi iz sredstev požarnega sklada. Ureditev tega področja je bila ključnega pomena, saj so navedena sredstva pomemben vir za posodabljanje gasilske opreme na lokalni ravni, s čimer se zagotavljata ustrezna operativnost in učinkovitost gasilskih enot, ki izvajajo javno gasilsko službo. V zadnjem tednu pa smo poslanci sprejeli tudi zelo pomembne spremembe in dopolnitve treh zakonov, ki prispevajo k boljšemu položaju gasilcev in gasilstva, in sicer spremembe in dopolnitve Zakona o gasilstvu, Zakona o varstvu pred požarom in tudi Zakona o dohodnini, v katerem smo sprejeli znižanje letne davčne osnove v višini tisoč 500 evrov za rezidente, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let. Več v razpravi. Za zaključek naj izpostavim, da smo se in se bomo v Poslanski skupini Konkretno tudi v prihodnje ves čas zavzemali za izboljšanje stanja na področju gasilstva kot ene zelo pomembne humanitarne dejavnosti. Hvala. Hvala lepa. Janja Sluga bo predstavila stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. JANJA V naši državi se lahko pohvalimo z več kot 45 tisoč operativnimi prostovoljnimi gasilci. Imamo pa tudi preko tisoč poklicnih gasilcev, ki vsako leto opravijo po več kot 9 tisoč intervencij. Gasilci so prvi na kraju vsakršnih nesreč. S svojim hitrim in strokovnim odzivom rešujejo življenja in premoženje ter varujejo okolje in ob tem za druge tvegajo svoje zdravje in svoje življenje. Njihova požrtvovalnost in volja do pomoči sočloveku nikoli nista bili vprašljivi. Zavedamo se, da gasilstvo ni samo gašenje požarov. Gasilci pomagajo pri reševanju v poplavah, ob najtežjih prometnih nesrečah, pri zaščiti in reševanju ljudi in premoženja ob naravnih nesrečah, nesrečah na tekočih in stoječih vodah, nesrečah z nevarnimi snovmi in še bi lahko naštevali. To nam pove, da so gasilke in gasilci nepogrešljivi v sistemu sil zaščite in reševanja ob naravnih in vseh drugih nesrečah. Spadajo med tiste državljane, na katere smo vsi zelo ponosni, ker jim največ pomenijo plemenite vrednote, kot so solidarnost, pomoč sočloveku in medsebojno sodelovanje. Zato gasilce dojemamo kot junake, med nami pa uživajo posebno mesto in visoko zaupanje. Ljudje se nanje zanesemo in ob tem nas ne zanima, ali so poklicni ali so prostovoljni ali pa so poklicni v prostovoljnih društvih. Vsi delajo enako, vsi tvegajo enako. Primerjalno z drugimi državami smo precej uspešni, ker na tem področju razvijamo kombinacijo prostovoljstva in profesionalizma. Imamo širok nabor prostovoljnih gasilskih društev, ki se skoraj profesionalno usposabljajo v različnih centrih s ciljem, da pridobijo ustrezna in strokovna znanja. Zato niti ni presenečenje, da je bila Slovenija letos izbrana za gostiteljico gasilske olimpijade, ki se bo odvijala poleti v Celju. Zaradi vsega navedenega je pomembno, da gasilstvo tudi ves čas negujemo. Ta poklic je pri pripravljavcih resorne zakonodaje očitno in žal vse prevečkrat spregledan. Kljub temu da se vsi dobro zavedamo, kako neprecenljiva je bila vloga gasilcev tudi pri zagotavljanju kolektivne varnosti v času epidemije, je Vlada z interventnimi zakoni za omilitev posledic epidemije vzpostavila še večje neravnovesje znotraj širše poklicne skupine gasilcev, saj niso predvideli izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah za poklicne gasilce, ki so zaposleni v poklicnih jedrih prostovoljnih gasilskih enot. Naloga oblasti bi morala biti, da nemudoma odpravi tovrstne anomalije in pripravi sistemske rešitve, s katerimi bi se status slovenskih gasilcev občutno izboljšal. Veseli me, da sem k temu v zadnjih dveh mandatih prispevala tudi sama. Naj spomnim. Konec prejšnjega mandata je na mojo pobudo in ob podpori Gasilske zveze Slovenije Ministrstvo za zdravje spremenilo Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev. Največjo novost v njem predstavlja zdravniško spričevalo, ki ga operativnemu gasilcu na podlagi izjave izda njegov izbrani osebni zdravnik ali specialist medicine dela, prometa in športa. To zdravniško spričevalo nadomešča zdravniški pregled, ki so ga operativni gasilci po do takrat veljavnem pravilniku morali opraviti pri specialistih medicine dela, prometa in športa na vsakih pet let. Ob izteku prejšnjega sklica Državnega zbora sem prav tako predlagala amandma k noveli Zakona o motornih vozilih, ki je bil potrjen. Sprejeta dopolnitev ureja roke za izvedbo tehničnih pregledov vozil, ki se uporabljajo za prevoze skupin otrok, če so ta vozila v lasti prostovoljnih gasilskih društev. Od sprejetja dopolnitve zakona se tako za ta vozila v lasti gasilskih društev tehnični pregledi opravljajo le enkrat na leto in ne več vsakih šest mesecev. Naj tudi spomnim, da sva ob začetku tega mandata skupaj s kolego Doblekarjem kot prvopodpisana poslanca pripravila in v zakonodajno proceduro vložila predlog novele Zakona o voznikih, po katerem gasilci z izpitom kategorije B ter z ustreznim usposabljanjem na Upravi za zaščito in reševanje lahko vozijo tudi manjša gasilska vozila, težja od 3,5 tone. Gre za vozila, ki zaradi opreme presežejo te 3,5 tone, zaradi česar je bilo potrebno vozniško dovoljenje kategorije C1. Takšna vozila imajo v več kot 800 gasilskih društvih v Sloveniji, zato je bil pred sprejetjem novele velik problem, kako zagotoviti zadostno število voznikov z vozniškim dovoljenjem kategorije C1, ki ga sicer večina gasilcev nima. Danes, po več letih izvajanja tega prenovljenega zakona v praksi se je izkazalo, da je ta sprememba gasilskim društvom bistveno olajšala zagotavljanje operativne pripravljenosti ter povečala njihovo učinkovitost in hitrost interveniranja. Omenjene spremembe, ki so se izkazale za zelo koristne, veljajo tudi za voznike reševalnih in specialnih vozil za nujno medicinsko pomoč, za voznike operativnih vozil policije ter za voznike intervencijskih vozil civilne zaščite, gorske, jamarske in podvodne reševalne službe. Zadnja pomembna novost, ki smo jo uspeli doseči v prejšnji poslanski skupini, pa je sprememba Zakona o pravilih cestnega prometa, s katerim smo znižali zahteve in s tem olajšali pogoje za prevoze skupin otrok za gasilska, športna in ostala društva in ustanove, pa tudi za večje družine. Od uveljavitve navedene spremembe sedaj na primer gasilska društva za prevoz otrok s kombijem na gasilsko tekmovanje ne potrebujejo več tahografa ali posebne oznake. Spremembo zakonodaje je pozdravila tudi Gasilska zveza Slovenije, kjer so poudarili, da je bil prejšnji predpis neživljenjski in v praksi težko izvedljiv, nova pravila pa da bodo v veliki meri olajšala delo in zmanjšala stroške gasilskim društvom, ki imajo v svojih vrstah 40 tisoč mladih gasilcev, pionirjev in mladincev, s katerimi opravljajo tudi veliko prevozov, večino na lokalni ravni. Ob tem so dodali, da bodo tudi v bodoče maksimalno poskrbeli, da bodo te otroke varno prevažali. Po našem mnenju je poleg celovite ureditve področja gasilstva ključnega pomena tudi to, da se učinkovito in še pravočasno počrpajo evropska sredstva, ki so naši državi sedaj na voljo na voljo tudi za namen nadgradnje našega sistema zaščite in reševanja. Ta sredstva bi se namreč dalo koristno porabiti predvsem za izgradnjo novih centrov za usposabljanje ali nabavo interventnih vozil, kar bi še dodatno izboljšalo pripravljenost, usposobljenost in delovne pogoje tako za poklicne kot tudi za prostovoljne gasilce. Za zaključek naj povem, da smo se poslanci naše poslanske skupine skozi vsa ta leta ves čas zavzemali za izboljšanje stanja na področju gasilstva kot pomembne humanitarne dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu, vključno z izboljšanjem statusa in pravic tako poklicnih kot tudi prostovoljnih gasilcev. Veseli me, da sem s prej navedenimi ukrepi in potrjenimi spremembami zakonodaje k izboljšanju stanja na področju gasilstva skupaj s kolegi prispevala tudi sama. Nepovezani poslanci podpiramo današnjo poglobljeno razpravo v zvezi s sistemsko ureditvijo področja gasilstva in smo mnenja, da mora biti naš skupni cilj, da se čim prej zagotovi primeren normativni in sistemski zakonodajni okvir, ki bo na eni strani uredil status gasilcem in vzpostavil karierno pot za poklicne gasilce, na drugi strani pa zagotovil varne pogoje za delo gasilcev ter zadostno financiranje njihovega dela, kakovostne opreme in ustreznih interventnih vozil. To bi predstavljalo tudi simbolno gesto in priznanje za požrtvovalno delo gasilk in gasilcev, ki zaradi nemalo specifik poklica ni primerljivo z nobenim drugim poklicem. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti še zahvalim vsem, ki ste svoje življenje posvetili gasilstvu in vas vodi želja, da pomagate ljudem v stiski z vsem svojim znanjem in močmi. Prav tako želim veliko uspehov vsem mladim nadobudnim gasilkam in gasilcem, ki ste pogumno vstopili v gasilske vrste, da bi nadaljevali pot humanega poslanstva, in se trudite ohranjati vrednote, ki so jih tlakovali vaši predhodniki. Z glasnim gasilskim pozdravom še na mnoga leta uspešnega in varnega delovanja. Na pomoč! PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Jožef Lenart bo prestavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovani vsi prisotni, še posebej minister za obrambo! Poslanka Mojca Žnidarič je 31. 1. 2022 na 29. redni seji Državnega zbora ministru za obrambo Mateju Toninu postavila ustno poslansko vprašanje v zvezi z sistemsko ureditvijo področja gasilstva. Vprašanje je zajemalo več podvprašanj v zvezi s spremembami Zakona o gasilstvu in Zakona o varstvu pred požarom, ki sta bila takrat v parlamentarni proceduri. Med drugim jo je zanimalo naslednje: kako bodo predlagane zakonodajne spremembe vplivale na ureditev statusa prostovoljnih in poklicnih gasilcev; kakšne spremembe prinaša zakonodaja za področje varstva pred požarom; kakšne so novosti pri organiziranju operativnih gasilskih enot v gospodarskih družbah; ali so bili predlogi zakonodaje usklajeni z reprezentativnimi organizacijami s področja gasilstva, torej z Gasilsko zvezo Slovenije in z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, in drugo. Minister za obrambo Matej Tonin je v svojem odgovoru poudaril, da so slovenski gasilci ključni sistem zaščite in reševanja in da si danes brez njih ne moremo predstavljati nobene resne intervencije za pomoč ob naravnih ali drugih nesrečah, zato je pomembno, da ta sistem, to kombinacijo prostovoljstva in profesionalizma ves čas negujemo. Poslanka je ministru postavila še dodatno podvprašanje in nato v skladu z 249. členom Poslovnika Državnega zbora zahtevala, da se o tej pomembni in kompleksni tematiki v Državnem zboru opravi širšo razpravo. V Slovenski demokratski stranki smo mnenja, da smo primerjalno gledano z drugimi evropskimi državami na področju gasilstva nadpovprečno uspešni. Strinjamo pa se tudi, da je tematika o sistemski ureditvi področja gasilstva pomembna in tudi zelo zahtevna, tako da je dobro, da se danes o njej pogovorimo. Gasilstvo je humanitarna dejavnost in plemenito poslanstvo. Delo gasilcev je odgovorno in tudi tvegano ter terja dobro fizično kondicijo, zdravje, in tudi pogum morajo imeti gasilci. V prostovoljnih gasilskih društvih, ki delujejo v javnem interesu, v Sloveniji deluje tisoč 299 gasilskih enot, v katerih je evidentiranih 35 tisoč operativnih gasilcev, okrog 6 tisoč rezervnih operativcev ter 13 tisoč pripravnikov. Skupno je v prostovoljna gasilska društva včlanjenih preko 160 tisoč članov, torej gasilk in gasilcev. Ko sem se maja 2018 udeležil vseslovenskega gasilskega kongresa, ki je potekal na Ptuju, sem dejansko spoznal njihovo moč in veličino. Kakšnih 5 tisoč gasilcev je bilo na ptujskem športnem stadionu. In seveda velika večina gledalcev tega mimohoda ni ostala ravnodušna. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo doprinosa gasilstva, saj nam je znano, da so gasilci najštevilnejša in najbolj operativna sila v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma na področju zaščite in reševanja v državi. Zatorej smo se s to koalicijo tudi lotili sistemskega reševanja področja ter v času med ustnim poslanskim vprašanjem, ki je podlaga za današnjo razpravo, ter današnjim dnem že potrdili spremembe Zakona o gasilstvu in spremembe Zakona o varstvu pred požarom. Zato se vsem, ki so predlagane spremembe, ki so šle v korist gasilcev in njihovih gasilskih enot in društev ter v končni fazi v dobro in za večjo varnost državljanov, lepo zahvaljujemo. Za podporo se nam zahvaljujejo tudi naši gasilci. Za Zakon o gasilstvu nas je glasovalo 54 poslancev, za Zakon o varstvu pred požarom pa 52 poslancev. Če bi bil malo žleht, bi šel brat seznam, ampak to ne bi spadalo v stališče poslanske skupine. S temi spremembami Zakona o gasilstvu smo omogočili nadaljnji razvoj gasilstva ter povečali usklajenost, racionalnost ter učinkovitost izvajanja operativnih nalog gasilstva. S spremembami Zakona o varstvu pred požarom pa smo vzpostavili pogoje za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanj vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je bilo z Zakonom o finančni razbremenitvi občin z občin preneseno na državo. Ta vlada torej razume potrebe gasilcev in tudi pomembnost zagotavljanja varstva pred požarom, zaščite premoženja in domov naših državljanov pred vsemi naravnimi in drugimi nesrečami. Še posebej pomembno pa je, da se zavedamo, da gasilci rešujejo tudi življenja nas in naših državljanov. Verjetno se vsak že kdaj spomni kakšne prometne nezgode, kjer so gasilci razrezali razrezali vozilo in na tak način pomagali ponesrečencu, da ga je čim prej oskrbela zdravstvena služba. Prav je, da smo poslanci vedno prvi, ki se zavedamo njihove pomoči, ki je pomembna že v miru ter bi bila nenadomestljiva tudi v času krize ali vojne. Zavedamo pa se tudi, da brez primerne finančne podpore pač ni mogoče zagotavljati nobene varnosti, ne požarne ne varstva pred drugimi naravnimi nesrečami in ne obrambne varnosti. Zato potrebna sredstva za vse omenjeno s to uspešno vlado in s tem ministrom tudi zagotavljamo. S podporo spremembam obeh zakonov je Vlada kot predlagatelj skupaj z nami dosegla boljše operativne pogoje dela za naše gasilske enote. Uredili pa smo tudi številna strokovna področja javne gasilske službe, prav tako smo celovito posodobili področje gasilstva. Med Ministrstvom za obrambo in sindikati v tem času teče tudi resen dialog za izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja ter ureditve delovnopravnega položaja poklicnih gasilcev. Živimo v turbulentnem okolju, ki se hitro spreminja, in se tudi kot družba več čas spreminjamo, pa tudi potrebe po zaščiti in reševanju se ves čas spreminjajo. Delovne naloge gasilcev niso več le gašenje požarov, ampak so v letih postale vse bolj različne, številnejše in vsestranske, zato je bilo potrebno to področje tudi sistemsko urediti. V Slovenski demokratski stranki izražamo podporo in spoštovanje vsem gasilcem za njihovo pogumno delo in plemenito poslanstvo ter vedno iščemo dobre rešitve in podpiramo spremembe, s katerimi bomo zagotovili kvalitetno delo gasilcev in njihovih organizacij tudi v prihodnje. TANKO: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Na vrsti je razprava poslank in poslancev. Najprej dobi besedo Aleksander Reberšek. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Tisto, kar želim storiti najprej, je, da se osebno zahvalim spoštovanemu ministru za vse, kar so na Ministrstvu za obrambo storili za izboljšanje statusa gasilca v dejanjih in ne v besedah, kot je bilo to v preteklosti. Tudi jaz sem član prostovoljnega gasilskega društva in se veliko družim z ostalimi gasilci, ampak ti ostali gasilci so tudi člani drugih političnih strank. In ne glede na to, da so člani drugih političnih strank, mi prikimavajo, ko začnemo govoriti o tem, kaj smo naredili za gasilce. Iskreno povedo, da toliko, kot je bilo narejenega v tem mandatu, v mandatu Mateja Tonina na Ministrstvu za obrambo, na področju gasilstva niso storile vse vlade poprej. Ni treba verjeti meni, pojdite na teren, vprašajte gasilce, vprašajte tiste, ki se s tem intenzivno ukvarjajo ne samo v svojem prostem času, ampak tudi profesionalno. Če nekdo logično premisli, se zaveda, da ministru za obrambo veliko časa vzame v zadnjem času vojna v Ukrajini, da je bil praktično cel njegov mandat posvečen koroni, reševanju problemov, kar se tiče korone. Ampak ne glede na vse ste vi gasilske prioritete, status gasilca postavili med top prioritete. Spoštujem, da ste tudi sam gasilec že 30 let, da ste imenovali državnega sekretarja, ki je tudi sam gasilec. S tem ste jasno pokazali že na začetku svojega mandata, kaj želite narediti za gasilce. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ker kot gasilec težave gasilcev razumeš in jih potem tudi rešuješ. To se mi zdi zelo pomembno. Zelo sem hvaležen, ker si ves čas in tudi še v tem času prizadevate status gasilca še izboljšati, bi pa rad opomnil na nekaj stvari, ki so bile v preteklosti že storjene. Ena izmed stvari, ki so bile zelo dobrodošle v teh koronačasih, je sigurno pomoč v PKP7, kjer so številna društva, tisoč 300 društev, po Sloveniji prejela finančno pomoč od 2 tisoč do 5 tisoč 500 evrov, osrednja društva še dodatnih tisoč evrov. Veste, spoštovani minister, jaz sem član Prostovoljnega gasilskega društva Prekopa-Čeplje-Stopnik z Vranskega. Nam bo ta denar prišel še kako prav. V tem letu dobimo gasilsko vozilo, novo gasilsko vozilo, ker je naše odsluženo vozilo tam že zelo staro in praktično ni več vozno. S tem denarjem bomo kupili novo gasilsko vozilo, da bomo še bolje pripravljeni, da bomo lahko državljanom pomagali takrat, ko bo to potrebno. In za to se vam najlepše zahvaljujem in sem vam zelo hvaležen. Z 1,7 na 2,4 milijona evrov se povečujejo sredstva za sofinanciranje gasilske opreme in vozil. Kot prostovoljni gasilec zelo dobro razumem, kaj pomeni oprema, kaj pomeni to, da imamo več denarja na voljo za nakup gasilske opreme. Izpostavil bi nacionalni center civilne zaščite. Lansko leto sta z županom Ljubljane podpisala sporazum o izgradnji nacionalnega centra civilne zaščite, kjer bodo pod eno streho združene vse reševalne službe. Se pravi ne samo gasilci, reševalci, jamarji, gorska reševalna, potapljači in tako vse bo koordinirano z ene točke. V sklopu tega pa bodo seveda zgrajeni še trije podcentri, obstoječi v Sežani bo posodobljen, za poplavno varnost v Murski Soboti in pa za žled in ujme. Jaz sem hvaležen ministru, ker se zaveda, kako pomembno je izobraževanje nas gasilcev za to, da takrat ko pride do intervencije, znamo zelo dobro tudi ukrepati. Na ministrstvu bodo zagotovili še ustrezno opremo, sredstva in vozila regionalne, lokalne enote za hitre intervencije ob vremensko pogojenih nesrečah. Jaz večkrat rečem, da smo v Sloveniji dobro usposobljeni. Imamo veliko gasilcev, kot smo lahko prej slišali, veliko gasilskih društev, imamo dobro opremo. V preteklosti pa se je zanemarjalo ravno poplave in druge naravne nesreče, ki nam grozijo. Vesel sem, da se minister tega zaveda in da gremo zdaj tudi v to investicijo. Govorim o 40 tovornjakih s hidravlično roko in 160 specializiranih kontejnerjih za poplave. Oprema bo seveda porazdeljena po celi Sloveniji glede na poplavno ogroženost, kajti s tem želimo zagotoviti hiter odziven sistem in dostopnost opreme v primeru naravne nesreče, nesreče, v primeru poplavne ogroženosti. Nadejam se, pričakujem, da bo eno takšno vozilo tudi v Spodnji Savinjski dolini, kjer imamo zelo veliko poplavno ogroženost. Končno, ampak res končno urejamo vsa zavarovanja za prostovoljne gasilce. Dva dni nazaj je bil sprejet Zakon o varstvu pred požarom, ki je tako določil pravno podlago za ureditev tega področja. Hkrati pa smo vsem občinam v Sloveniji zagotovili dodatne 4 milijone evrov za sofinanciranje nakupa gasilske opreme, ker si gasilci to zaslužimo, ker si gasilke in gasilci to zaslužijo, ker si zaslužijo ne nazadnje to tudi naši državljani. In če prej v celih osmih letih naši predhodniki niso bili sposobni spacati skupaj zakona o gasilstvu, je naš minister Matej Tonin to naredil v štirih mesecih, v samo štirih mesecih našel soglasje in sprejeli smo Zakon o gasilstvu. S tem tudi izboljšujemo status gasilca, jasneje določamo, kaj se bo zgodilo, ko pride do nesreče, odgovornost, ki jo bo zdaj krila občina oziroma država. Dodajamo tudi gasilce veterane, ki bodo lahko opravljali operativne naloge v gasilskih društvih po po 65. letu, seveda če jim bo zdravstveno in psihično stanje to tudi dopuščalo. S tem se operativna enota v gasilskih društvih še izboljšuje, še povečuje. Gasilski zvezi Slovenije se zakonsko določa tudi pristojnost usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Večkrat rečem, da ljudje razumejo politiko, ko se primejo za denarnico. Z zakonom o dohodnini, ki vsem ljudem, zaposlenim v naši državi, prinaša višje plače, ne boste verjeli, nismo pozabili niti na gasilce in jih še dodatno nagrajujemo. Dvig splošne dohodninske olajšave za njih še tisoč 500 evrov več. Kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da bo nekdo, ki je 10 let operativni gasilec, prejel 650 evrov letno več denarja na svoj račun. Veste, tako se dela za gasilce, ne pa, da se pred volitvami hodi po gasilskih veselicah in se z njimi fotografira. To bi rad zdaj posebej izpostavil. Tukaj ne gre za hvalo, tukaj enostavno ne gre za to, da se zdaj mi tukaj hvalimo. Mi tukaj govorimo samo to, kaj smo naredili. In tukaj se moram obregniti ob besede poslanca Pavšiča, ki je rekel, da bomo danes ves ta čas poslušali razne samohvale, kaj smo naredili. Gre za to, kaj smo naredili, res je. Medtem ko ste se vi rajši odločili, da boste vrgli puško v koruzo in zdaj iz opozicije kritizirali, kaj vse je narobe. Imeli ste škarje in platno v rokah, delali bi lahko za gasilce, kolikor bi želeli. Eno stvar sem se naučil, to pa je to, da je bistveno lažje biti v opoziciji in govoriti, kaj vse je narobe, veliko težje pa je potem delati. In Nova Slovenija ima kaj pokazati. Ima pokazati, kaj smo naredili na področju gasilstva. Veliko je teh stvari in hvaležen sem za vse to. Rad bi povedal tudi dejstva o izgubljenem tovornjaku, o katerem je bilo prej izrečeno s strani poslanca Pavšiča, in tukaj zelo jasno povedal: v državnem proračunu ni bil izgubljen niti en cent. Se pravi, državni proračun ni bil oškodovan niti za en samcat cent. Veste kaj? Bil pa je oškodovan pri bančni luknji za 5 milijard, bil je oškodovan pri Teš 6 za pol milijarde in tako naprej. Tukaj vas ne slišim veliko, o tem ne govorite, znate pa seveda populistično omenjati ta tovornjak in o njem vseskozi govorite, tudi prek vaših fejk profilov na Facebooku in še kje. Državni proračun tukaj ni bil oškodovan niti za en samcat cent in zoper tipa, ki je komuniciral z ministrstvom za delo, seveda tečejo sodni postopki in bo najverjetneje tudi zaprt. Verjamem pa, da vam takšen tovornjak pride še kako prav, ker enostavno nimate argumentov. Nimate česa povedati, kaj ste naredili, in potem populistično mečete ven besedo izgubljeni tovornjak. In to so enostavno dejstva. Današnja seja tudi jasno kaže, kaj je kdo naredil za gasilce in česa ni. Tukaj še enkrat poudarjam, da ne gre zdaj za neko samohvalo, samo navajamo tisto, kar smo naredili. Naredili smo veliko. Verjamem, da bi lahko še več, ampak naredili smo res ogromno in to se tudi vidi. Bi pa rad povedal še eno stvar in to bodo najverjetneje opazili tudi naše gledalke in gledalci, ki zdaj to sejo spremljajo. Po navadi seje trajajo cel dan, danes se je komplet, skoraj komplet opozicija odjavila od razprave. Praktično je k razpravi prijavljenih samo 10 ljudi, od tega šest iz Nove Slovenije. Se pravi, vsi so se nekam poskrili, danes nobeden ne bo govoril o gasilcih, danes ne bo nobeden govoril o tem, kaj še lahko naredimo za gasilce. Praktično nimate

Da zaključim. Spoštovani minister, jaz sem vam hvaležen za vse, kar ste dobrega naredili za gasilke in gasilce. Upam, da bomo dobili še en mandat in da bomo v tem tempu nadaljevali tudi v prihodnje. Hvala lepa. Na pomoč!

prejšnji mesec, ti zakoni, ki smo jih v zadnjem tednu sprejeli, še niso bili sprejeti. To so spremembe Zakona o gasilstvu, spremembe Zakona o varstvu pred požarom in tudi dohodninski zakon. zakon. Čeprav so se dolgo napovedovali, torej še niso bili sprejeti. Še več, dejansko jih je blokiral – in s tem tudi ogrožal njihovo sprejetje – opozicijski zakon. Ko sem slišala, da naj bi predlagatelj, torej opozicija, celo v Državnem svetu rekel ali priznal, da želi s svojim zakonom le blokirati vladni zakon, takrat me je pa res še bolj zaskrbelo. Moje vprašanje je bilo iskreno in res si želim, da se iskreno pogovarjamo o tem, kaj želimo dobrega, še boljšega narediti za naše gasilce, ki si vsekakor zaslužijo izboljšanje statusa. Veseli me torej, da so bili sedaj ti zakoni, ne bom jih še enkrat naštevala, sprejeti. Tudi v Zakonu o dohodnini smo jim s to posebno davčno olajšavo nekoliko pomagali. Veseli pa me tudi – ker sem tudi sama na terenu preverila, ker zadnjič ni bilo vseh teh odgovorov, pa tudi rada preverim stvari na terenu – da pravijo, predstavnik naše gasilske zveze je rekel in mi potrdil, da so zakoni dejansko bili v veliki večini oziroma vse je bilo v veliki večini sprejeto. Kakšne malenkosti ne, seveda, tako kot se pri vsakem zakonu ne da uskladiti prav vsega. Tako da nekaj malega ni bilo, drugače je pa bilo v veliki večini res usklajeno z reprezentativnimi organizacijami. To sem potem, kot sem rekla, tudi sama preverila.

Hvala lepa. Najprej še enkrat moja iskrena zahvala tudi poslanki, da je to poslansko vprašanje postavila in izkazala zanimanje za gasilske teme, zaradi tega da o teh stvareh danes lahko govorimo. Je bilo pa zanimivo to poslušati. Nekatere boli do konca, da nam uspeva. Nekako ne morejo prenesti tega, da kaj nam je pa uspelo. In ko sem poslušal poslanca Pavšiča, ne vem, poslušam minuto, dve, tri, čas mine in ene ene konkretne kritike ne. Samo natolcevanje tega ali onega. Okej, smo že navajeni, da če enkrat vržeš puško v koruzo, te stvari bolijo, ampak za to mi nismo krivi. S tem, ko je vaš predsednik vrgel puško v koruzo, ste nam dali priložnost. Mi smo to priložnost zgrabili in naredili smo dobre in velike stvari za Slovenijo. Zdaj pa, da ne bo spet, ne vem, poslanec Bandelli, jaz ga že poznam, je po karakterju takšen, da mogoče zaradi svojih drugih dejavnosti nima časa, da sedi v dvorani pa posluša, morda tudi zakona ni prebral, ker je bilo nekaj očitkov, da jaz teh stvari ne poznam, da nisem seznanjen. Ampak saj veste, veste, če zakon pripravljaš, potem si najverjetneje z njim seznanjen pa ga zelo dobro poznaš. So pa pri poslanskih vprašanjih omejitve, koliko časa lahko govoriš in kaj vse lahko poveš. Zaradi tega bom

Državni proračun ni bil z ničimer oškodovan. Človek, ki je to naredil, je zdaj v sodnem postopku in verjamem, da bo zaprt. Oni pa to predstavljajo, kot da sem ga jaz izgubil. Ne povedo pa dejstva, da je ta človek ves čas manipuliral in si po telefonu izmišljeval, češ, kako naj bi kombi nekam šel, kje je in kje ga ni. In naj bi delal celo za firmo, ki se je resno ukvarjala z dobavami takratnih mask in smo vsi iskreno verjeli, da je ta stvar resnična. Tako da toliko bi lahko bili intelektualno pošteni, če smem tako reči, da se ne lažete, veste. Jaz nisem nobenega kombija izgubil. Nobenega. Šlo pa je za to, da je nekdo želel prevarati državo. Hvala bogu pa ker pri nas institucije delujejo, mu to ni uspelo. Pika. Da smo gasilstvo sprli. A res? Kje pa? Dajte mi povedati. Moram reči, da je na vseh organih od plenuma do drugih stvari, gasilske zveze, kamorkoli pridem, eno samo odobravanje, da je bilo v tem mandatu resnično narejenega veliko, da so stvari, ki so se leta usklajevale, sedaj končno sprejete in potrjene. Tako da moram reči in se na tem mestu tudi zahvaliti Gasilski zvezi Slovenije in Združenju slovenskih poklicnih gasilcev. Obe združenji sta se izjemno izkazali in vsega tega, kar zdaj govorimo, brez teh dveh organizacij in brez vas poslancev, ki ste te stvari v parlamentu podprli, ne bi bilo. V prvi vrsti je to zasluga teh dveh gasilskih združenj in vas poslancev. Jaz sem bil zgolj orodje, da smo te stvari medsebojno uskladili in jih prinesli sem v parlament. Ne vem, gospod Pavšič, če bi vi kdaj bili na teh srečanjih, kjer je zbranih več kot 100 gasilcev širom Slovenije, ko ti ljudje, ki so v gasilstvu 30, 40 let rečejo, da niso nikoli verjeli, da bodo dočakali čas, ko bo sprejeta tudi določba, da imajo tisti, ki 10 let delajo v gasilstvu, posebno dohodninsko olajšavo, da so o teh stvareh samo sanjali in pisali na papir in nikoli verjeli, da je to mogoče, je sedaj to mogoče in je velika stvar. Nihče ni verjel v preteklosti, da je možno, da je možno dobivati evropska sredstva tudi za sistem zaščite in reševanja. Dokler nisem jaz v svojo ekipo pripeljal operativnega gasilca državnega sekretarja Jaklina, ki živi za gasilstvo in dolgo časa dela tudi v teh sferah in je enostavno tudi našim uradnikom na mizo položil in je rekel: »Čakajte, vi nas prepričujete, da črpanje evropskih sredstev za zaščito in reševanje ni možno. Zdaj pa povejte, kako je to možno na primer konkretno na Poljskem, na Madžarskem in na Hrvaškem. Ker smo s konkretnimi primeri dokazali, da če v isti Evropski uniji to lahko delajo v drugih državah, lahko delamo tudi v Sloveniji.« Ja in spet prvič v zgodovini nam je uspelo, da bo v prihodnosti 70 milijonov evrov evropskega denarja za razvoj našega sistema zaščite in reševanja, zlasti za razvoj gasilstva. gasilstva. To je velika stvar! Toliko denarja sam sistem zaščite in reševanja ni imel še nikoli v zgodovini na razpolago in tukaj se bodo naredili bistveni premiki naprej. Govorim zlasti v smislu vzpostavljanja posebnih centrov, ki bodo omogočili gasilcem realistična usposabljanja. Zdaj imamo enega takega na Igu in je zelo zaseden. Ko so meni predstavili idejo, kako naj bi izgledal center za usposabljanje za poplave, mi je bilo nelogično, češ, kako pa se lahko za poplave usposabljaš, kako pa lahko narediš tudi trening. In so enostavno pokazali primer švicarskega centra za usposabljanje, kjer imajo posebno velik bazen, posebno zgrajene stavbe v tem bazenu, ki jih zalivajo ali spuščajo vodo ven, da gasilci lahko trenirajo, kako izgleda, če je voda pred vrati in vdre v prostor ali če je v prostoru in iz prostora prodre ven v primeru odprtja vrat.

Poslanec Baković je imel korektno razpravo in je postavil nekaj vprašanj, na katera morda res prejšnjič ni bilo časa odgovarjati. Zakaj se zvišuje starost za operativne gasilce na 65 let? To so si gasilci sami želeli. To je bila želja Gasilske zveze Slovenije, ker je v vrsti gasilcev ogromno operativcev, ki so stari več kot 60 let in so fizično fit in niso razumeli, zakaj bi imeli zdaj neke omejitve. To je bila njihova zahteva, s tem da je pa jasno v zakonu zapisano, da to v ničemer ne vpliva na upokojevanje poklicnih gasilcev. Poklicni gasilci, ki so v delovnem razmerju, se bodo upokojevali v skladu z ZPIZ, tako da tukaj ni nobenih takšnih sprememb. Usklajevanje z Gasilsko zvezo in Zvezo slovenskih poklicnih gasilcev je bilo odlično in zaradi tega imamo Zakon o gasilstvu. S tema dvema organizacijama smo se usklajevali, nismo se pa usklajevali, to pa priznam, s sindikatom poklicnih gasilcev. Ampak sistemsko urejanje te materije ni stvar sindikata. On se bori in dela za to, da imajo gasilci čim boljše delovne pogoje, sistemsko urejanje področja gasilstva je pa dolžnost teh dveh krovnih organizacij. In se tudi njima zahvaljujem, ker da smo prišli do tega zakona, so morali vsi pristati na kompromis. Ker je bilo kar nekaj nasprotnih pogledov, moram reči, v sami začetni fazi usklajevanja med poklicnimi gasilci in prostovoljnimi gasilci. Ampak tam, kjer je volja, tam je tudi pot in smo te stvari uspešno razrešili.

Jaz prosim, da si gre sam v zakon prebrat poglavitne rešitve zakona, da ne bi jaz teh stvari tukaj ven prebiral in predstavljal, ker bi po nepotrebnem tratil čas. Ampak tam notri tudi piše vse, kaj smo bolj natančno dodelali, kaj smo bolj natančno opredelili. Vse to tam notri piše in je možno te stvari natančno prebrati. Na tej točki bi zaključil, ker bo najverjetneje še kakšna dezinformacija potem v nadaljevanju in jo bo potrebno pokomentirati. Še enkrat pa lahko rečem, da smo lahko na slovenske gasilce upravičeno ponosni, da dosegajo izjemne standarde, da nam to našo službo zavida marsikatera država, da je pristop, da temeljimo predvsem na prostovoljstvu, edini pravilen, ker nam to zagotavlja široko bazo ljudi, hkrati pa to prostovoljstvo temelji tudi na tem, da so ti prostovoljci visoko usposobljeni. Tukaj je pa seveda dolžnost tudi države, da z različnimi oblikami ustanavljanja in oblikovanja trening centrov ali drugih stvari pripomore k temu, da so gasilci lahko visoko usposobljeni. In to bomo delali naprej. S skupnimi močmi nam je v teh dveh letih uspelo veliko. Hvala lepa. Besedo ima Jožef Horvat. Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister, drage kolegice in kolegi! Začel bom z zahvalo. Najprej spoštovani kolegici Mojci Žnidarič, ki je postavila to poslansko vprašanje, ki je časovno umeščeno v en res ta pravi časovni okvir, ko smo sprejemali Zakon o dohodnini, ki tudi govori o gasilcih, o sistemskem zakonu, o noveli Zakona o gasilstvu in o Zakonu o varstvu pred požarom in seveda o drugih podzakonskih aktih. Če kdaj, potem je prav ta trenutek pravi trenutek, da naredimo neke vrste analizo, ali so te zakonske rešitve optimalne oziroma kako so prijele in kako naprej. Ker mi moramo iti, kar zadeva področje gasilstva, odločno naprej. Ne moremo se tukaj kar ustaviti in si privoščiti nekega počitka. Nadaljujem z zahvalo Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, osebno ministru Mateju Toninu, ki je skupaj s sodelavci usklajeval zelo pomembno zakonodajo, ki sem jo prej omenjal, sklop, torej celi zakonski paket. Zahvala gre seveda tudi Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilski zvezi Slovenije in vsem, ki so usklajevali predvsem Zakon o gasilstvu. In seveda tudi poslankam in poslancem, ki so sodelovali pri obravnavi vseh teh zakonov. Ne samo tistim, ki so ta zakonski paket, ta nabor zakonov potrdili, ponavljam, tistim, ki so sodelovali. In ne nazadnje in največja zahvala našim gasilkam in gasilcem. Neverjetno je, ko gledaš statistike in vidiš, da je bilo na letni ravni v lanskem letu praktično skoraj 25 tisoč aktiviranj. 25 tisoč. In da je bilo pri teh aktivacijah dvignjenih, aktiviranih ali pa je posredovalo na intervencijah, takšnih ali drugačnih, skoraj 143 tisoč gasilcev. To so fantastične številke, ki govorijo o zelo pomembnem sistemu. To niso kar neka društva, kar neki ljudje, to so ljudje, ki so usposobljeni, ki jim besedna zveza »Na pomoč!« ni zgolj pozdrav, ampak pravzaprav tudi ukaz. Pozdrav in ukaz v enem. Veliko ste govorili o številkah. Ne bom jih ponavljal, trdim pa, kot že ves čas, odkar sem v Državnem zboru, da je slovensko gasilstvo pravzaprav tudi en del naše slovenske kulture, del našega tradicionalnega slovenskega, če hočete evropskega, načina življenja. Tukaj smo na nek način svetovni prvaki. In kar me najbolj veseli, ni to, da se spomnim svojih dveh dedkov, ki sta bila ustanovna člana prostovoljnega gasilskega društva v 20. letih prejšnjega stoletja v moji vasi, ampak to, da vidim med gasilci tudi tiste najmlajše. In vidim, kaj jim to pomeni, da jim na nek način pomeni statusni simbol, da so oni lahko na tak ali drugačen način organizirani znotraj prostovoljnega gasilskega društva. Te najdemo praktično, hvala bogu, v vsaki vasi. Mogoče samo en stavek, lokalpatriotsko obarvan. Zanimivo je, da so v Prekmurju ugotavljajo zgodovinarji in tisti, ki se ukvarjajo z zgodovino gasilstva – prostovoljne gasilske čete oziroma gasilska društva začela pravzaprav masovno nastajati, ko je prišla svoboda. Torej po letu 1919, ko se je Prekmurje osvobodilo, in zato najdete letnice ustanovitve gasilskih čet in društev, prostovoljnih društev tam leta 1920, naše domače recimo 1924 in tako naprej. Še več, takrat se je začela nabavljati tudi gasilska oprema, z današnje perspektive zelo primitivna, ampak učinkovita. Bila je res zelo učinkovita, če pogledam, kakšna je bila takrat arhitektura, bile so hiše s slamnato streho, veste, kaj to pomeni glede požarov. Da ne govorim o gradnji gasilskih domov. Morda se mi boste smejali, ampak trdim, da je prav v moji vasi gasilski dom najlepši v Sloveniji. Zgradili so ga domačini sami leta 1936, 1936, kar poročajo tudi takratni časopisi, torej Kleklove Novine. Kar štejem kot tektonski premik v teh dveh letih je to, da smo začeli izdatno in bomo izdatno črpali evropska sredstva. Kot da tega do sedaj nismo znali. Bilo je že povedano, 65, okrog 70 milijonov, pravzaprav, sredstev bo šlo za nabavo takšne in drugačne opreme. In pozor, oprema gotovo ni dovolj, tukaj moramo usposobiti ekipe, ki bodo to opremo v primeru intervencij tudi znale učinkovito uporabljati. Kolegice in kolegi, verjamem, da lahko z vsemi vami delim mnenje, da delo ni končano, da moramo spremljati, kako se je ta zakonodaja prijela oziroma kako se prime, in da seveda gremo v naslednjem mandatu odločno

Gasilstvo je točka, ki naj bi Slovence povezovala, predvsem tudi s humanitarnega vidika, tudi z vidika zaščite in reševanja. To je tisto, kar naj bi našo skupnost, nas kot del skupnosti, vasi, mesta, ljudi povezovalo. Moram reči, da so me zabolele besede, kolega Pavšič, pa verjetno bodo replike. Vi Vi ste govorili o neki prevari. Jaz ne vem, kakšna je prevara, kje kdo vidi prevaro. Prevara bi bila, če bi mi govorili o gasilcih, kako so pomembni, kako jih nujno potrebujemo – to, kar se je zgodilo v letu 2014, ko smo imeli žled in močne poplave – in potem ne bi nič naredili in jim nič ne bi omogočili. To je prevara. Moram pa reči, da smo v vseh PKP-jih, ki smo jih sprejeli v Državnem zboru, zelo pomagali vsem prostovoljnim gasilskim društvom, od najmanjšega do največjega. Zaradi tega, ker se ni moglo izpeljati vseh veselic, ki so, bom rekla, finančno tiste, ki pomagajo, da posamezno društvo preživi, da se sodobno opremi, zato ker drugih sredstev ni bilo – vsi smo že sodelovali na gasilskih veselicah in se aktivirali in pomagali ker ni bilo mogoče izpeljati tudi občnih zborov, je minister v ta namen dodelil najmanjšemu gasilnemu društvu tisoč evrov in potem naprej.

slika drugačna, zato ker se enostavno prepoznava tudi na tistem, kar smo ves čas govorili – treba je urediti status operativnega gasilca. In zdaj se ureja. Gasilci so pomembni. Tukaj ne morem mimo tega, da bi omenila Anžeta Albrehta iz Logatca, ki je bil tudi takrat s pomočjo Poslanske skupine Nova Slovenija in vseh poslancev zmožen spodbuditi, da smo se odločili, da je sredinski pas na avtocesti sedaj tisti pas, ki mora ostati prazen, zato da lahko gasilna in reševalna vozila gredo na intervencije. On osebno se je angažiral in bil tudi pripoznam kot osebnost leta notranjsko-primorskega programa oziroma prireditve Ona ali on. Ponosna sem na njega in segla sem mu takrat v roko, tudi tukaj v Državnem zboru. Gasilci so tisti, ki povezujejo. To, da se jim je omogočila posebna olajšava za operativne gasilce, tisoč 500 evrov letno, kar bo prineslo približno, kot je povedal minister, med 600 in 700 evrov na leto, se pravi na mesec med 60 in 70 evrov pri plači, se mi zdi, da je tisti korak, ko lahko nekoga nagradimo in mu rečemo hvala, ker si pripravljen za vsako reševanje, za vsako intervencijo, ker si tukaj ker si tukaj zato, da pomagaš ljudem. In prav je, da se ti to prizna. Gasilci so vsa leta delali na humanitarni pogon

Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Danes se pogovarjamo o res čudovitih ljudeh, ki so pripravljeni pomagati vsakomur v nesreči. Velikokrat rečemo, da nesreča nikoli ne počiva. Tako kot nesreča nikoli ne počiva, tudi gasilci nikoli ne počivajo, ko je potrebno pomagati. Danes pozdravljam to razpravo in se hkrati zahvaljujem kolegici poslanki Mojci Žnidarič, da je vložila to poslansko vprašanje, prostovoljnih gasilcih morali vsekakor govoriti večkrat. In ne samo o gasilcih, govoriti bi morali o vseh službah oziroma prostovoljnih organizacijah s področja civilne zaščite. Naj mogoče samo omenim, da prostovoljne organizacije, ki delajo na področju civilne zaščite, kot so gasilci, gorski reševalci, jamarji, vodniki reševalnih psov, v bistvu unikum v Evropi. Oni opravljajo prostovoljno delo javne službe. Oni so tisti, ki gredo pomagat v svojem prostem času, velikokrat za svoj denar. Tukaj jim moramo velikokrat reči hvala. Se kdaj vprašamo, kaj občutijo njihove družine, ko oni odidejo sredi noči? Ravno včeraj se je v moji rodni vasi zgodila huda nesreča, zagorel je hlev. 90 gasilcev je prihitelo na pomoč, pustilo svoje delo doma, v službah, zato da so šli nesebično pomagat. Tukaj se moram zahvaliti temu sklicu, da je imel posluh za tovrstne organizacije. Da se ne bom ponavljala, ker je bilo danes že velikokrat ponovljeno, kaj vse smo spremenili – ja, resnično smo veliko naredili, a hkrati bi lahko rekla tudi premalo. Ampak ta vlada je imela posluh za vse te organizacije. Verjamem, da tudi če še niso vse stvari urejene, jih pa imamo vsi v mislih, da jih je potrebno v prihodnosti urediti. Ne samo s področja operativnih gasilcev. Mogoče samo pri dohodninski olajšavi, ki jo tudi zelo pozdravljam, za operativne gasilce, upam, da ne bodo statusa operativnosti določali samo gasilcem, saj so do tega dodatka upravičeni tudi gorski reševalci, tudi reševalci jamarji in ostali, ki zapadejo pod civilno zaščito. Zato tukaj apeliram na ministra, da bo pozoren in prisluhnil tudi manjšim organizacijam, ki niso tako velike, da bodo lahko one enakovredno za svoje področje same določale operativnost.

do katerega so bili upravičeni v času covida prostovoljni gasilci, ki so bili takrat klicani na intervencije. In če me spomin ne vara, sva takrat z ministrom zadnje minute vlagala amandma, da smo jim to dejansko uspeli omogočiti. Veliko dela je bilo opravljenega, ne smemo pozabiti, da smo ukinili tudi davek za motorna vozila, za nova vozila, ki jih bodo te organizacije lahko kupile. Dejansko smo za gasilce in za organizacije naredili veliko. In to zato, ker imamo posluh, posluh za te organizacije in posluh za te ljudi. Verjamem, da bomo lahko za njih še veliko storili. Tisti, ki mislijo, da nismo delali dobro za njih, so se imeli pa velikokrat, že 30 let čas dokazati, da bi kaj za njih naredili, pa so žal do danes večkrat samo govorili, naredili pa niso. Hvala lepa.

Še bolj pa sem vesela, da spadajo pod resor, ki ga pokrivata Nova Slovenija in predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, ki je seveda aktiven gasilec in dobro pozna situacije na področju gasilstva in tudi njihove probleme. Za Slovence so gasilci zelo pomembni. Kot članica Odbora za kulturo lahko povem, da se to zelo izraža tudi v slovenski kulturi, saj je kar 36 cerkva v Sloveniji posvečenih sv. Florjanu, ki je zavetnik gasilcev. Za kapelice, ki so posvečene sv. Florjanu, žal nimam podatka, jih je pa zagotovo krat pet. V letu 2022 se bo iz sredstev požarnega sklada, predvidenih za širši namen, nadaljevalo sofinanciranje nakupa gasilskih avtolestev, ki poteka od leta 2014 dalje. Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v mestnih središčih za uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča reševanje in gašenje. Podlaga za sofinanciranje je izdelana ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih skupnostih. Sofinancirajo pa se nova gasilska vozila, primerna za gašenje požarov in reševanje z višin. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse je sprejel sklep, da se bo višina sredstev za sofinanciranje gasilskih avtolestev s 500 tisoč evrov v letu 2022 povišala na 600 tisoč evrov. V letu 2021 v Sloveniji ni bilo večjih požarov v naravnem okolju, izpostaviti pa velja napotitev dveh misij gasilcev v okviru začasnega sestava civilne zaščite na mednarodno misijo, na gašenje požarov v naravnem okolju v Severno Makedonijo. Gasilci in pripadniki civilne zaščite, ki so izvajali naloge vodenja in logistične podpore, so delo opravili na visoki strokovni ravni in dvignili ugled slovenskih gasilcev tudi v mednarodnem okolju. Trenutno je povsod po Sloveniji, razen na območjih, kjer je še zasneženo, razglašena nevarnost požarov v naravi. Verjamem, da so naši gasilci vedno pripravljeni, ko pride klic na pomoč, da rešujejo življenja, lastnino in tudi naravo.

Hvala lepa. Gasilci so tisti, na katere najprej pomislimo, ko potrebujemo pomoč. Tako prostovoljni gasilci kot poklicni gasilci so v Sloveniji dobro usposobljeni, organizirani in tehnično opremljeni. Velikokrat se vprašamo, če tako kot vojska res potrebujejo tako dobro opremo. Seveda jo, je pa bolje, da jo čim manjkrat uporabijo. Najlepša hvala.

In dvig s 500 tisoč na 600 tisoč evrov, ne vem, če veste, ni dovolj niti za en tovornjak z visoko lestvijo. Iz lastnih izkušenj vam povem. Točno to se je zgodilo, kar sem dejansko predvideval. Cela serija, poplava, plaz samohvale med strankarskimi kolegi. Lepo, da se imate tako radi in da se podpirate, super. Ampak vi, gospod Tonin, pa slabo poslušate oziroma ne slišite tistega, kar vam povemo. Prvi stavek, ki sem vam ga izrekel danes, vam povem, in ste ga zmanipulirali, sprevrgli v vašem načinu, v vaši maniri. Poslušajte zdaj dobro: »Danes prisotni minister je pred kratkim povedal, da smo bili s tovornjakom zaščitne opreme le žrtev poizkusa prevare.«

Je bilo pa oškodovano zaupanje. Vi ste izleteli z željo po, ne vem, po slavi, po ne vem čem. »Mi smo pa zrihtali nekaj zdaj.« Niste, ker ga nikoli ni bilo. Najprej ste skočili, potem pa rekli hop,

Še ena stvar, ki jo je potrebno zelo eksplicitno, in tukaj pa pričakujem tudi od vas, minister, odgovor na zelo podlo izjavo predlagateljice oziroma tiste, ki je postavila današnje vprašanje, da je opozicija s predlogom zakona blokirala vaš tako imenovani sistemski Zakon o gasilstvu. To ni bilo res. To smo obrazložili že na seji komisije na Državnem svetu, obrazložili smo na Odboru za obrambo, kjer vas ni bilo, verjetno tudi kolegice ne. ne. Če bi bilo to res, potem na tem odboru, ki smo ga zaključili, in tudi plenarno zasedanje, tega zakona sploh ne bi mogli obravnavati, ker je naš zakon tretjo obravnavo zaključil šele na prejšnji plenarki. Pričakujem, da boste enkrat končno pojasnili to, da ni šlo niti za poskus blokiranja niti za blokiranje, ampak za nesposobnost vaših pravnikov. Kar se pa samega zakona tiče, na katerega ste danes tolikokrat opozarjali. Kolega Reberšek mi je dal krasno iztočnico. Bom citiral: »Če prej niso spacali politiki zakona v 20 letih, je to uspelo ministru Toninu v samo štirih mesecih.« To je dobesedni citat. Ja, vam ga je uspelo spacati v štirih mesecih pa vam bom to tudi dokazal. Če pogledate na drugo stran mnenja Zakonodajno-pravne službe, ker do mnenja vladne službe za zakonodajo ne moremo priti – mene res zanima, kateri pravnik je to skrpucalo spustil skozi – piše, citiram: »Obrazložitev členov večinoma ne pripomore k razumevanju teksta, saj ne pojasni niti namena sprememb, večkrat pojasnilo glede predlaganih rešitev izostane, ponekod pa je v neskladju z zakonskimi določbami, tako da je že uvodna presoja predlaganih rešitev otežena.« Zdajle pa prihaja najbolj zanimivo: »Predvsem pa je nenavadno, da obrazložitev vsebuje tudi navedbe sprememb, ki jih v predlogu zakona ni, kar kaže na ne dovolj skrbno (kočno) pripravo in pregled predloga zakona.« To je element za oceno, da obrazložitev ni v neskladju s 115. členom Poslovnika Državnega zbora. Zakonodajno-pravna služba in tudi v obdelavo predlog zakona, ki ga je ta parlament seveda z vašo podporo nekritično sprejel. Pa naj še enkrat izpostavim, mi zakonu nismo nasprotovali, ampak šlamparija je šla skozi. Sami ste danes rekli, minister, da če zakon pripravljaš, ga sam zelo dobro poznaš. Glede na to bi zdajle morali zelo zardevati, ker to pomeni, da ste dali od sebe izdelek, ki ga nekdo ni niti končno pregledal pa zmetal ven zadev, ki so ostale notri po spremembah. Toliko o poznavanju materije, ko prideš na odbor, pa niti na enem odboru niste bili, so vas nadomeščali vaši sekretarji pa direktorji, kar je povsem normalno in skladno s poslovnikom.

ste to preprečili. Dvakrat smo morali zadevo obravnavati v tem parlamentu, da ste zadevo za ubogih 230 tisoč evrov izpeljali. Tako da ne mi, prosim, govoriti o namenih pa o tem, kako vi daste vse za gasilce, ker ni res. In to konstantno sprenevedanje, bom kar rekel laganje, ni prav. Ni etično, ni moralno, ni prav!

Z veseljem. 15. marca, politično kadrovanje po načelu Nove Slovenije, vaše zanikanje, okej, za Dars okej, za Dars bi se mogoče celo lahko strinjal, potem pa naštejejo: Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, GEN-I, HSE, SODO, Borzen, Pošta Slovenije, Talum, AVP. In vi nimate s tem nič. 16., samo dan kasneje, več ljudi v Slovenski vojski, vas spet postavijo na laž. Pa se raje vrnimo h gasilcem Vam bom potem prinesel članke, ni to današnja tema, da ne bo spet predsedujoči oziroma zdaj je prišla predsedujoča, verjetno ne bo tako hitro skočila name kot prejšnji podpredsednik. Da ste povečali usklajenost gasilstva v Sloveniji – ne, povzročili ste razdor. Sindikati za vas niso reprezentativna organizacija, s katero boste usklajevali krovni zakon o gasilstvu. Ne vem, zakaj so vse vlade do zdaj z njimi usklajevale. Vi ste prišli pa rekli ne. Zdaj pa ne samo, da ne boste z njimi sodelovali, še celo vse že usklajene vsebine v tem zakonu ste iz tega osnutka zbrisali samo zaradi tega – zakaj? Ker so predstavniki sindikata? Na odboru tukaj smo imeli dve različni strani. Na eni strani smo imeli Gasilsko zvezo in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, na drugi strani pa Sindikat poklicnega gasilstva in Združenje mestnih občin, ki je nasprotovalo zakonu. Torej, dve krovni organizaciji sta za, s tem da jim predsednik ni pustil, da bi se izjasnili še o enem ključnem vprašanju, ali podpirajo prav popolnoma vse člene v zakonu. Na drugi strani pa tudi dve krovni organizaciji proti. Tisti, ki delajo, in tisti, ki morajo po zakonu organizirati. Saj vemo, gospod minister, da je gasilstvo obvezna lokalna javna služba, ni državna javna služba. In ko se spreminja krovni zakon, je potrebno biti zelo previden tudi, kar se tiče avtonomije lokalne samouprave. In na to tudi opozarja Zakonodajno-pravna služba,

Tako se dela pred volitvami. Najprej so obtoži opozicijo, da blokira zakon s tem, ko hoče dobro narediti – na to zgodbo se bom še vrnil in potem se iz postopka usklajevanja zakona odstrani moteče elemente, kot so sindikati in Združenje mestnih občin. To je tak zelo enostaven in naiven pristop, ampak ne mi potem govoriti, kako vsi podpirajo to. Ni res, da ga podpirajo! Kot tudi ni res, da ga vsi ne podpirajo. Zato zakonu jaz osebno nisem nasprotoval, ampak daleč od tega, da bi ga pa podprl, ker prihaja 24. april in po 24. aprilu možnost popravljati ta zmazek. Ampak tako, da bodo pri tem sodelovali vsi. Zakaj sem prej omenjal očitke o pozicijski blokadi tega zakona? Saj veste, o čem govorim, o teh famoznih dodatkih za delo v rizičnih razmerah zaposlenim gasilcem v prostovoljnih gasilskih društvih. Čemu je bilo to potrebno, gospod minister? Septembra bi to zadevo brez velikega pompa sprejeli in bi bila zadeva rešena – ampak ne. Glede na vaše mnenje, ker to prihaja s strani opozicije, je ta zakon nepotreben, ker vi pripravljate svojo rešitev, pripravljate sistemski zakon, pripravljate ne vem kaj še vse. Okej, ga vložimo še enkrat. Spet isti razlogi. Potem pa pridete s tako imenovanim PKP10 in v njem – kaj? Ja točno ta, identična rešitev, ki ste jo dvakrat zavrnili, da je nepotrebna. S tem da ste tudi to pokvarili in spet naredili razdor v eni sami poklicni skupini. Smo vam že razložili, v čem je problem, pa upam, da bo to že kdo slišal pa nekaj naredil v tej smeri. Ker vi ste v PKP10 dodali še en člen. Veste, katerega oziroma eno alinejo noter? so vsi tisti, ki so dobili dodatke za delo v rizičnih razmerah, po PKP10 oproščeni vseh dajatev in davščin. Kar je super in prav, jaz to pozdravljam. veste, v čem je problem? Ker v PKP7 pa te izjeme za poklicne gasilce, ki so bili že prej upravičeni do teh dodatkov, niste uvedli. In kako boste zdajle to zagato rešili? Jaz vam svetujem, da greste takoj do kolega ministra za finance in vrnete poklicnim gasilcem, ki so dobili to izplačano pred PKP10, to razliko. Da bodo lahko enakopravni in da bodo enako plačani za identično delo. Niste pogledali vsaj toliko naprej, da ne bi zopet povzročili neke diskriminacije znotraj ene same poklicne skupine. Zdaj mi pa recite, da je bilo to premišljeno pa prav. Ne morete tega reči. Ker ste spet najprej skočili, potem pa rekli hop. hop. Zadnja stvar, ki bi se morala zdajle dogajati, so te razprave tukaj, ker ni slabe besede ne z ene ne z druge strani proti gasilcem. Ni. Ni, vsi jih spoštujemo, iskreno, globoko. Ampak tak odnos in vaše a priori izključevanje nekoga, ki je bil do zdaj ves čas v teh postopkih usklajevanja zakona, to je tisto, kar povzroča razdor, ne razprave v tem državnem zboru. Zato vam lahko suvereno rečem, vi ste osebno odgovorni za ta konflikt. Ker medtem ko ste vi imeli novinarsko konferenco z gasilsko zvezo in združenjem poklicnih gasilcev, so imeli novinarsko konferenco tudi v sindikatu in rekli, ne, zakon ni bil usklajen z vsemi, ampak samo s tistimi, za katere ste vi rekli, da bo usklajen. Ni prav to, kar počnete, minister. V 150 letih ni uspelo skregati gasilcev – pa upam, da tudi zdaj ne bo – ne Avstro-Ogrski ne Italiji ne Jugoslaviji, zdaj pa pride

minut. Ker se vam vedno tako zelo mudi, se pač izognete motečim elementom. V tem primeru so bili to sindikati, v tem primeru je bilo to združenje mestnih občin pa verjetno bi se še kdo našel. In niste skušali, niti skušali narediti enega koraka naprej pa vzpostaviti dialoga pa se vsaj pogovoriti o tem, kako rešiti zakon. Ker pogajanja o kolektivni pogodbi tečejo, to ni vprašanje, ampak kolektivna pogodba nima nič z Zakonom o gasilstvu. Razen tega, da določa njihovo službo v nekem krovnem smislu. Kolektivna pogodba ureja druge zadeve, tukaj pa so imeli strokovnjaki iz dela – ne morete reči, da zaposleni gasilci, profesionalni gasilci ne smejo sodelovati pri oblikovanju sistemskega krovnega zakona samo zaradi tega, ker so sindikat. Je to razlog? Saj lahko imajo tudi strokovne pomisleke. Ne tiste iz kolektivne pogodbe, ampak vsebinske pomisleke. Ker tale o povišanju starosti, to ni vprašanje samo tega zakona. Zdaj si pa zamislite, kakšna je razlika, dajte mi povedati, kakšna je razlika med prostovoljnim aktivnim gasilcem pa profesionalnim aktivnim gasilcem, razen v tem, da je en plačan, drugi pa ni. Prostovoljni aktivni gasilec bo zdaj to lahko počel, seveda če bo imel vsa strokovna izobraževanja, zdravniški pregled in tako naprej, svoje delo, tudi ko bo starejši, profesionalni pa ne. To so vprašanja, na katera je treba odgovoriti, jaz ne govorim, da je eno prav ali drugo narobe. Ampak enako delo bo lahko opravljal samo v okviru drugačnega statusa, identično delo. Ker aktivni gasilec v prostovoljnem društvu se ravno tako odziva na intervencije. Če je zaposlen, potem pa sploh. Pa to je samo eno izmed vprašanj, ki so jih izpostavili v vseh teh debatah, na katerih vas ni bilo. bilo. Ena zelo zanimiva je, da ste uvedli pridobitno dejavnost za gasilska društva, ki hkrati opravljajo tudi humanitarno dejavnost. To dvoje se medsebojno izključuje. Kako bodo zdaj društva prijavljala pridobitne dejavnosti na Furs? Ker če je pridobitna dejavnost, je potrebno davke odvajati. To so vse zadeve, ki ste jih pustili odprte pa naj se z njimi ukvarja kdorkoli. Ne! Na koncu bodo prešle vse na predsednike društev, na tajnike društev, ker se je vam mudilo! Potem je tukaj vaš sekretar lagal. Informacijska pooblaščenka je opozorila na zelo velik dvom pri vzpostavitvi nekih novih evidenc in sekretar se gladko zlaže, da je to usklajeno z informacijsko pooblaščenko, in to že novembra. Potem pa gledamo mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki opozori z identičnim z identičnim stavkom na identičen problem – da ni utemeljen namen dodatnih evidenc. Torej ni bilo usklajeno ali ste pa v parlament poslali napačen zakon, napačno verzijo. Ker izgleda, da ga nihče ni niti prebral, preden je prišel v parlament. Res profesionalen odnos, ne samo do parlamenta, do ljudi, za katere smo pisali oziroma se je obravnaval ta zakon.

Hvala lepa. Vse besede so popolnoma odveč. Svoje stališče je ravnokar predstavil poslanec Pavšič, ki je prejšnji petek glasoval proti višjim plačam vseh operativnih gasilk in gasilcev. Hvala. Besedo ima minister. Izvolite. MAG. MATEJ TONIN: Poslanec Pavšič, priznam, da ste izjemno dobri v retoriki in da znate stvari lepo povedati. Se mi pa smilite. Smilite se mi, ker vas bo ta zagrenjenost pokopala. Iz zagrenjenosti je težko nekaj dobrega delati.

lažje živeli. Tudi po 24. aprilu bo še vedno sijalo sonce. Puška je bila vržena v koruzo in tukaj ni kaj. Od tu dalje bo treba iti naprej in nima smisla objokovati starih napak. Tako pač je, vsakdo je v življenju naredil kakšno napako in s tem mora tako ali drugače živeti. Zdaj pa na vaša vprašanja. Veste, tukaj se vidi vaša zagrenjenost, ker se niti ne potrudite, da bi stvari razložili takšne, kot so, ampak namenoma vnašate

za prostovoljne in kaj za poklicne gasilce, pa ta omejitev 65 let in tako naprej. Prva stvar, ki jo moramo vedeti, je, da je velika večina poklicnih gasilcev hkrati tudi prostovoljnih gasilcev v svojih lokalnih društvih. To je pod ena. In da se skupaj v sistemu zelo trudimo, da ne delamo razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci. V skladu s tem Zakonom o gasilstvu, ki je dober, mimogrede. Vi ga lahko še tako kritizirate, ampak mi imamo pisno zagotovilo Gasilske zveze Slovenije in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, da zakon podpirata. Po sprejetju tega zakona sta se oba predsednika obeh organizacij zahvalila in mi dejala, da gre za zgodovinske premike naprej.

poklicnimi in prostovoljnimi, da so vsi eno in da ko pride intervencija, vsi delajo v skladu z istimi standardi. Tudi zato imamo tako kvalitetna usposabljanja za poklicne gasilce. Glede teh 65 let. Poklicni gasilci se lahko v skladu s predpisi, ki veljajo za vsa delovna razmerja, ko izpolnijo 40 let delovne dobe, upokojijo. Gre za to, da bo tudi za poklicne gasilce veljala ista opredelitev kot za vse ostale zaposlene, kar jim pa seveda v ničemer ne preprečuje, potem ko se bodo kot poklicni gasilci upokojili, da v svojih prostovoljnih gasilskih društvih vse do 65. leta delajo kot operativci. To je njihova stvar. Pri prostovoljnih gasilcih je pa bila ta meja 65 let postavljena na željo prostovoljnih gasilcev, ker, sem dejal, so številni med njimi fizično izjemno fit in želijo še naprej delovati in pomagati. Potem je še ena taka stvar, kjer se kaže vaše hibridno delovanje. V zakonu se opredeljuje recimo pojem, kaj je to operativna naloga gasilstva, kjer jasno piše, da so to tiste naloge, ki jih izvajajo gasilske organizacije kot javno gasilsko službo in so skladno s temeljnim načelom gasilstva kot humanitarne dejavnosti brezplačne. To smo v zakon zapisali, da se ne bo nekdo jutri spomnil, da bo pa začel zaračunavati gašenje, ker je to javna gasilska služba. To je ena stvar. Na drugi strani smo pa seveda v zakonu tudi zapisali, da se lahko izvajajo druge naloge gasilstva, in se s tem ustvarja tudi pravna podlaga za izvajanje teh nalog, ki pa morajo biti delane pod točno določenimi pogoji in omejitvami, ki jih določajo drugi področni zakoni za te dejavnosti. Recimo, da si bolj plastično predstavljali, vzdrževanje ali popravilo nekih gasilskih aparatov, to pa je neka taka pridobitna stvar, ki jo gasilci lahko delajo zaradi tega, da polnijo tudi svoje proračune. svoje proračune. Nima smisla, da vam jaz te določbe tega zakona naprej berem, ker vi natančno veste, kaj govori, čemu so namenjene, ampak namenoma te stvari predlagate ali pa jih razlagate na način, da se širi neko nezaupanje oziroma nek dvom, češ, kako je vse narobe in kakšna je katastrofa. Potem pa še glede poklicnih gasilcev. Naši sogovorniki so seveda iz Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in ta posebni status reprezentativnosti smo zdaj tudi zapisali v ta novi Zakon o gasilstvu. Sindikat pa skrbi za status, položaj delavcev. Jaz jim tukaj nič ne oporekam, jih nič ne onemogočam, priznavam ta njihov status, ne dovolim pa tega, se bodo sindikalni voditelji tipa gospod Švarc šli dopoldne sindikalista, popoldne pa politika, organizirali protivladne shode, podpirali eno politično opcijo in iz sindikalnega delovanja delali neke politične cirkuse. Tega pa pač ne bom dovolil. In sem rekel, da se s politikom gospodom Švarcem jaz sestajal ne bom, ker mi tega ni treba, oziroma se bom, takrat ko bo sedel tukaj v parlamentu. Z ostalimi sindikalnimi predstavniki jaz nimam nobenega problema.

pa do takrat, ko je bila vržena puška v koruzo 2020? Katera? Mislim, da je bila vlada, ki jo je vodil vaš predsednik stranke. Zakaj takrat niste rešili problema s poklicnimi gasilci, vi, ki vse znate pa vse veste? Vprašam. Potem sem dolžnosti prevzel jaz in kar naenkrat se je politik Švarc aktiviral, začel organizirati proteste in vse je bilo narobe. Prej, ko stvari niso bile tri leta narejene, je bilo vse super, ko pa jaz prvič nisem skočil, ko je on rekel hop, je bilo pa vse narobe. Ampak okej, jaz nisem zamerljiv, tudi prek tega sem šel in smo se pogajali. Da boste vedeli, mi smo imeli – čakajte, da vidim ogromno pogajanj, 21 različnih srečanj. 21-krat se je naša pogajalska skupina dobila z gospodom Švarcem. In te pogajalske skupine so trajale po pet, šest, včasih tudi več ur. 21-krat, pa si izračunajte, koliko je to ur vsega skupaj. Od 49 členov smo uskladili vse, razen tri člene še nismo uskladili, ki jih je politik Švarc pustil za vsak slučaj odprte zaradi tega, da ne bi meni uspelo te zgodbe zaključiti, ampak bo vedno lahko govoril, glejte, se ne pogajajo ali pa se niso dogovorili. Ni pa še zaključeno pogajanje glede 43. člena, glede letnih dopustov, ker so pač razlike. Večje gasilske poklicne enote imajo teh dopustov več, manjše manj in je treba najti nek kompromis, da ne bo nikogar bolelo. Potem je odprt še 46. člen, ki govori, kako se bo izvajalo delo pri njih ob praznikih pa ob dela prostih dnevih, pa 60. člen glede zavarovanja gasilcev. Vse ostalo smo pa zaprli, poslanec Pavšič. Ob vseh teh natolcevanjih, kako se ne pogajamo, kako ni sindikalnega dialoga in tako naprej. Tako da te stvari mi težko očitate. Je pa jasno, da se pa ne bom dovolil izsiljevati politiku Švarcu. Ni nobenega problema in to jasno in glasno povem. Za vse ostale so pa vrata odprta in se lahko brez večjih problemov tudi dogovorimo. In mislim, da če na pogajanjih ne bi bilo politika Švarca, mi že zdavnaj zaključili ta pogajanja in od tega bi imeli večje koristi predvsem poklicni gasilci, ker so stvari bolj ali manj dorečene. Oni bi imeli večje koristi. In zaradi tega, da politik Švarc opravičuje svoje sindikalno delovanje, smo pač tam, kjer smo. Ampak ni problema, bomo sedeli še nadaljnjih sto ur, če bo potrebno, zaradi tega da se bo dialog naprej peljal. Za vsak dogovor sta pa potrebna dva. Hvala lepa. Repliko ima gospod Pavšič. Izvolite. ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Vidite, gospod Tonin, kako vi lepo obračate besede in potem isto obtožujete mene. Uvodoma sem izpostavil, da ni težava, moja težava ali pa težava parlamenta, v tem, da lahko tudi starejši gasilci opravljajo aktivno službo gasilca, ampak da je to stvar usklajevanja. To, kar ste zdajle pa na koncu elaborirali, je pa zame, oprostite, grozljivo. Da si podpredsednik Vlade, resorni minister Ministrstva za obrambo Republike Slovenije drzne reči, jaz se s politikom ne bom pogovarjal, to je totalen egotrip. In vi meni zagrenjenost očitate. Pa da niste zamerljivi?! Vi se ne boste pogovarjali s sindikatom zaradi enega človeka, ker mu zamerite, da je drugačnega političnega nazora kot vi! Kam smo mi prišli? Pa kdo ste vi?! Pisma podpore Gasilske zveze Slovenije. Predsednik Gasilske zveze Slovenije je – v kateri stranki? Prej smo slišali tudi zavajanje: možnost panožnega združevanja poklicnih gasilcev v združenju. Ne, vi ste ga zdajle uzakonili in naredili obveznega. In to je tudi sporno. »Zakon je dober.« Ni! Zakonodajno-pravna služba na 16 straneh pravi, da ni dober! Na 16 straneh. Je v neskladju, pa bom zelo na hitro naštel, z Zakonom Zakonom o društvih, z Zakonom o lokalni samoupravi, z Zakonom o delovnih razmerjih, z Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o varstvu pred požarom, Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Da ne govorim o potencialnih neskladjih z ustavo. Za vas je zakon dober. Pa že prej sem vam prebral, kaj so napisali. »Obrazložitev vsebuje tudi navedbe sprememb, ki jih v predlogu zakona ni.« Vi ste dali od sebe šlamparijo in še za to šlamparijo zdajle zagotavljate, da je dobra! To pa, da so gasilci meni zelo pri srcu in da jih pohvalim – jih ne bom hvalil tukaj, na tem mestu, ampak bom šel osebno do njih, kot grem večkrat.

Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. V zadnjih nekaj dneh, tednih smo sprejemali v tem državnem zboru same dobre rešitve. Kot je bilo že slišano, so bili tudi trije zakoni, ki so se dotikali dela in seveda boljših pogojev za gasilce. To so Zakon o gasilstvu, potem Zakon o varstvu pred požarom in seveda Zakon o dohodnini, ki je nekako doprinesel vsem ljudem v tej državi, ki delajo, da bodo imeli na koncu leta nekaj več na računu, gasilcem pa posebno davčno olajšavo tisoč 500 evrov. V tem V tem mandatu imamo tudi kaj pokazati, tako da moram reči, da je pri teh zadevah le prevladala zdrava pamet pa smo imeli pokrito večino. Izglasovano je bilo, kot smo že danes slišali dvakrat, enkrat s 54 glasovi, enkrat z 52. To so ti zakoni o gasilstvu in požarni varnosti. požarni varnosti. Sedaj se moram dotakniti tudi tega, da so nekateri kolegi, tudi danes tukaj prisotni, sami omenjali, da so stisnili verjetno iz sramu ali kakšnega drugega vzroka, strahu pred kritiko tale križec ali kvorum ali kako že rečemo, sem se vzdržal. vzdržal. Če vemo, da imamo tukaj v rokah dopis, apel Gasilske zveze Slovenije, podprite zakon, krovne organizacije, pod katero smo rekli, da se združuje

tako zdi, da tisti, ki ne podpre takšnih predlogov, kot je bil Zakon o gasilstvu, pa Zakon o varstvu pred požarom – dejansko moraš biti močno žleht, da tega ne podpreš. Moram reči, da če bi gasilci bili tako žleht kot tisti, ki tega niso podprli, bi se vozili na

o Zakonu o gasilstvu pa potem tudi po glasovanju, ko je bil sprejet, sem se oglasil v svojem volilnem okraju na občnem zboru gasilskega društva. Moram reči, da je bilo tam dobro, res dobro vzdušje zaradi sprejetja tega zakona. Tako bom rekel, počutili smo se povezane in počutili smo se koristne. To obojestransko – kako bom rekel? – zadovoljstvo je tudi tisto, zaradi česar se mi zdi, da je vredno biti poslanec.

dano, da bi razumel, zakaj bi človek, tudi poslanec pljuval v svojo skledo. Tega nas tam v kmečkem okolju niso nikoli učili. Včasih pač moramo stopiti skupaj. Je pa res, da so različni pogledi, in sedaj eden od opozicijskih poslancev pove, zakaj ste to naredili tako, ni bilo pravično, ni bilo soglasja z vsemi deležniki, drugi potem na isti mah, mah, kako boste pa zdaj to pokrili, saj dejansko zapravljate ogromne milijone za vojsko. Ne, ne zapravlja se ogromnih milijonov za vojsko, zapravlja se potrebna sredstva za vojsko in za obrambo države, za našo varnost.

razbiješ jajc, ne moreš nikakor speči palačink in iz tega razloga tudi ta vlada in Ministrstvo za obrambo pa tudi Odbor za obrambo, pri katerem sem član, delajo delajo in zastavljajo osnove za to, da se za gasilce in tudi za varnost države zagotavlja dovolj sredstev, da lahko kvalitetno delujejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Repliko ima gospod Pavšič. Izvolite. ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Očitno tudi kolega ne razume, kaj želim povedati, oziroma ne ve, o čem se pogovarjamo. Mi se danes ne pogovarjamo o gasilski opremi, mi se danes pogovarjamo o gasilstvu na splošno. Gasilsko opremo bolj ali manj zagotavljajo občine, največ je odvisno od posluha županov, od posluha lokalne samouprave. Nekateri imajo to srečo, da župani temu dobro prisluhnejo, nekateri pa te sreče nimajo. In, gospod Tonin, niste mi odgovorili na dve ključni vprašanji. Ali je tudi pri tistih 230 tisoč evrih šlo popolnoma za vaš egotrip? O tem sem zdaj prepričan, ne rabite niti odgovarjati. Kaj boste naredili z napačnim obdavčevanjem pred PKP10?

S politikom Švarcem, kadar zlorablja gasilski sindikat, se nisem pripravljen pogovarjati, ker on ne išče rešitve, ampak išče konflikt z mano in na takšen način škoduje poklicnim gasilcem. Te stvari želim odpraviti, zaradi tega se z njim ne želim pogovarjati. Ko pa bo v parlamentu in ko bo izvoljen za poslanca, takrat se bom pa prisiljen tako kot z vsakim politikom pogovarjati, čeprav se z njim ne strinjam. Glede 230 tisoč evrov za Postojno je šlo pa samo za medsebojno izpolnjevanje obvez. Ker občina Postojna ni izpolnjevala obvez do Ministrstva za obrambo, smo to začasno zadržali. To je bila glavna poanta. Za drugo stvar je pa zmanjkalo časa, upam, da bo še delitev časa. Hvala lepa. Glede na to, da je ostal čas v razpravi, bo vsekakor tudi delitev časa. Še prej pa sprašujem, ali želi še predlagateljica zaključno besedo. (Da.) Izvolite, gospa Mojca Žnidarič. Hvala za besedo. Kot je rekel minister, pa tudi vsi ostali, smo na naše gasilce lahko res upravičeno ponosni. Vsaka beseda, ki je bila izrečena danes ali pa kdajkoli prej v zahvalo gasilcem, je vsekakor dobrodošla, če ne celo nujna. Vse, kar smo storili, danes je bilo slišanega veliko, kar smo v tem mandatu pa tudi že v prejšnjih storili, vse, kar še bomo storili za izboljšanje položaja gasilcev, je več kot potrebno in dobrodošlo in to si dejansko tudi zaslužijo. Še več kot to, saj svoje delo opravljajo prostovoljno, požrtvovalno, svoje ure in ure prostovoljnega dela namenjajo za pomoč ljudem, soljudem in tega se seveda nikakor ne da poplačati. Moja Moja osebna zahvala in tudi zahvala s strani Poslanske skupine Konkretno vsem gasilcem in gasilkam za njihovo nesebično pomoč. Brez vas, gasilke in gasilci, si dejansko življenja v teh težkih trenutkih v primeru nesreč ne znamo več predstavljati in zato vas tudi neizmerno spoštujemo in cenimo. Ker je pa prej gospod Horvat v razpravi omenil, da imajo najlepši gasilski dom, bi jaz samo izkoristila to priložnost in povedala, da imamo pa pri nas v Miklavžu pri Ormožu najlepši gasilski muzej, zelo bogat, majhen, ne tako, kot je tisti splošni vseslovenski, ampak majhen, zelo bogat in vabljeni k nam v Miklavž pri Ormožu na ogled. Hvala. Hvala lepa tudi za to razpravo. Kot rečeno, ste vsi prijavljeni razpravljavci dobili besedo, čas za razpravo je pa še ostal. Zato sprašujem, ali želite na podlagi 71. člena Poslovnika še razpravljati. Vidim, da je interes, zato opozarjam še gospoda ministra in predlagateljico, da se morata prav tako prijaviti k razpravi s tipko za vklop mikrofona. Zdaj pa odpiram prijavo. Prosim, prijavite se.

Imamo tri prijavljene razpravljavce. Prvi dobi besedo gospod Robert Pavšič, za njim gospod Andrej Černigoj in nato kot zadnji še gospod minister. Vsak ima na voljo po pet minut. (PS LMŠ): Najlepša hvala, predsedujoča. Že prej sem namenoma izpustil nekaj stvari pa jih bom zdaj omenil, ker so jih pač kolegi izpostavljali v razpravi. Kako ste vi več časa namenili vojni v Ukrajini kot pa koroni, ampak očitno ste imeli tudi dovolj časa vmes za vse kadrovske posege izven sistema Morsa. Ampak to itak ni pomembno, ker to ni res.

biti sindikalist oziroma sekretar sindikata je pa tudi inštitucija. Vi res zaradi svojega egotripa zavračate pogovore in usklajevanja. Ne samo, da jih zavračate, jaz jim verjamem, da je tudi tisto, kar je bilo že usklajeno od leta 2019 naprej, izpadlo iz zakona, izpadlo iz osnutka zakona. Zdajle pa res prosim, da mi odgovorite na eksplicitna vprašanja. Ne, da Postojna ni izvajala svojih obveznosti, Mors jih ni izvajal. Pa saj veste, kje ste še želeli podtikati polena v kolesje, še glede vojaškega stadiona pa pogodbe pa podaljšanja najema. Zaradi treznosti vodje vaše poslanke skupine smo uspeli to zadevo rešiti mimo medijev, ampak tega je počasi dovolj, veste, gospod Tonin. To so dokazi, da ste vi dejansko – vas je prijela višinska bolezen, ali kako? iz dvorane/ Ja, je tema, je odnos ministra do varnostnih mehanizmov te države, do ljudi, to je tema. Ni tema moje zdravje, jaz bom vedno tako strasten, ko bom zagovarjal svoja stališča, če je to narobe, je pač narobe. Če me zadene kap, me bo zadela kap, ampak to ni vaš problem, to je moj problem. Ne rabite vi skrbeti zame. Dajte, zelo natančno mi odgovorite, kako boste razrešili tole, ne bom rekel davčni nesporazum, ampak davčno šlamparijo, ki ste jo povzročili s svojim skakanjem brez razmisleka. To je bistveno. nam ne bo spet treba vlagati nekega posebnega zakona, ki potem za vas ne bo potreben, pa se bomo pol leta prerekali, potem boste pa posvojili rešitev, ki je pravzaprav edina najbolj logična, narediš copy-paste od tistega, kar ti predlaga opozicija. Pa še pojasnilo tega – sem vas že prej prosil, ampak izgleda, da ne zmorete niti tega – da vam je opozicija blokirala zakon o gasilstvu. Ker je preveč teh očitkov, veste. Ne gre to tako. Sploh ker ste s svojimi lastnimi dejanji potem te lastne navedbe zanikali. Ampak da človek zmore tisti korak pa prizna svojo napako, to je pa najtežje na svetu. Hvala lepa. Samo v pojasnilo. Očitke o višinski bolezni enačim z očitki o zagrenjenosti, zato, gospod minister, zdaj nisem urgirala v tem izvajanju kolega Pavšiča.

Naloga gasilcev, društev ni le gašenje in reševanje v primeru požarov, ampak so ljudje v gasilcih našli tudi socialno oporo ter solidarno in nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. Skozi gasilska društva člani izkazujejo predanost slovenskemu narodu in krepijo obstoj te zavesti. Na tem mestu me veseli, da njihova nesebičnost presega tudi slovenske meje. Tukaj bi se rad zahvalil vsem društvom, tudi iz Občine Ilirska Bistrica, ki so priskočili na pomoč Severni Makedoniji, in bi se predvsem rad zahvalil prostovoljnim gasilskim društvom Ilirska Bistrica, Vrbovo, Knežak in Podgrad. Še enkrat iskrena hvala za vaše nesebično dejanje. Kot podpredsednik Odbora za obrambo lahko rečem, da smo sedanja vlada veliko naredili za gasilce. Moram pa reči tudi, današnja razprava, vsaj nekaterih, presegla okvire dobrega okusa. Ti pompozni nastopi, tudi omenjanje interpelacije, brez vsebine, veliko negativizma – kolikokrat smo to že videli in vidimo, kam to to pelje. Tudi primorska strast ne upravičuje nestrpnosti in žaljenja in tistega negativizma, ki smo mu bili priča malo prej. Nikoli ne ne grem ad personam, ampak tega je počasi dovolj in je treba reči bobu bob. Labodji spev kolega poslanca iz LMŠ, kolega Pavšiča, ki je imel predsednika Vlade v svoji stranki, bil v koaliciji, pa vendar, to moramo poudariti, ni za rodni kraj Postojno naredil nič, kaj šele za ostalo Slovenijo. Da bi bila ironija še večja, se kolega Pavšič lahko pohvali, in tukaj mu tudi dovolimo in pustimo, edino z dosežki te vlade. Sredstva za gasilski dom bi se lahko z enim klicem predsednika Vlade, vašega predsednika Vlade uredila in bi bila zadeva rešena. Ampak ta problem se je rešil šele pod to vlado. Tudi dodatke za gasilce in vse to. Po njegovem mnenju je to, on je izrekel besedo hvalisanje, sam sem mnenja, da če ne moreš pohvaliti, če ne moreš dati boljše ideje, je boljše biti tiho. Na tem mestu bi se zahvalil podpredsedniku Vlade in obrambnemu ministru ter celotni Novi Sloveniji za izjemno delo, za delo, ki povezuje povezuje gasilce širom Slovenije. In to nam gasilci radi povedo. Radi povedo. Je pa tukaj na žalost tudi nekdo, sam, ki dela zmedo in na žalost tudi zdraho. Mene doma tako niso učili in moj način dela ni tak, zaradi tega bom jaz pohvalil vsako dobro zadevo. Da končam. Krščanski demokrati verjamemo in bomo vedno skrbeli za skupnost, katere pomemben člen predstavlja gasilstvo na Slovenskem. Če bo le možno, bom tudi v prihodnosti, v naslednjem sklicu rade volje glasoval za vse dobre ideje, ki bodo dale podporo gasilcem po celotni Sloveniji. Hvala. Postopkovno ima gospod Robert Pavšič. Izvolite. ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Jaz bi vas prosil, gospa predsedujoča, da pridobimo dokumentacijo župana Občine Postojna, v kateri bo razvidno, da je pogodbo za sofinanciranje

Gospod Pavšič, to ni postopkovni predlog, ne spada v delo in moje vodenje te seje, tako da

Hvala lepa, gospa podpredsednica. Poslanca Pavšiča bi res rad povabil na kavo ali čaj. Danes smo odprli posebno predvolilno kavarno na Slovenski cesti pa morda, da se razčistijo te stvari pa da bi bili malo bolj sproščeni, da gre ta zagrenjenost ven. Čaj pa kava vedno pri teh stvareh pomagata. Je pa dejstvo, da se bomo morali politiki v tej dvorani med sabo pogovarjati, bomo morali morda eden z drugim še nekaj čas sobivati, tako da bi vam zagotovo kava ali čaj koristila in vam jaz dajem vabilo, da se udeležite, jaz plačam. Da morda vendarle prebijemo ta led in to napetost. Še enkrat pa pravim, nisem jaz kriv, da je vaš predsednik vrgel puško v koruzo. Če je ne bi, bi bila stvar drugačna. Druga stvar. Ena stvar, ki bi jo rad še do konca tega mandata naredil, je, da bi vendarle ta dogovor med sindikatom dosegli, ker bi se s tem bistveno izboljšali tudi pogoji dela samih poklicnih gasilcev. Seveda pa upam, da me razumete, da se izogibam konfliktu s politikom Švarcem, ker pač on ta konflikt želi, po njem hrepeni, jaz si pa želim rezultatov. In ker si želim, da se ta stvar vendarle dogovori, sem se jaz sam izločil iz teh pogajanj. Ravno zaradi tega, da ne bi tam politiku Švarcu ves čas mahal z rdečo cunjo, moji sodelavci peljejo ta pogajanja. Skratka, delamo res vse, kar je možno. Rekel sem, 21-krat smo se sestali, zato da te stvari pripeljemo do konca. Tudi ostale sindikaliste prosim, da nekoliko vendarle spodbudijo politika Švarca, da pride do tega dogovora, zato da bodo lahko imeli poklicni gasilci boljše pogoje. Na naši strani so vse stvari pripravljene. Povedal sem, da so odprti samo trije členi, ki so nebistveni, ostajajo pa odprti na zalogo na strani politika Švarca zaradi tega, da ves čas lahko govori, kako se ta vlada z njim ne pogaja. Moja iskrena želja je, da tudi to poglavje zapremo. Seveda bom pa jaz vesel, če se bo politik Švarc odločil in kdaj kandidiral na listi Levice in bo v tem parlamentu in bomo pač imeli tudi drugačne diskusije.

kar je potrdil tudi postojnski občinski svet, in verjamem, da bomo z neko potrpežljivostjo pa dialogom to delali tudi v prihodnje. V interesu Ministrstva za obrambo je, da razvija tudi infrastrukturo v Postojni in njeni okolici, okolici, tako da tukaj lahko vedno računate na našo velikodušnost. Glede PKP 10. Če se bo izkazalo, da so problemi, lahko tudi uporabimo opozicijsko rešitev, ampak rešili smo marsikatere težje probleme, ta je zagotovo eden izmed lažjih, in če bo praksa pokazala, da nasajajo kakšne težave, bomo to seveda brez večjih problemov tudi odpravili. Naj pa poudarim še enkrat, da Zakon o gasilstvu prinaša resnično velike stvari, da sem iskreno vesel tudi te podpore s strani Gasilske zveze Slovenije in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. Danes je bilo velikokrat omenjeno, kaj vse ta zakon prinaša. Cela serija nekih naborov je. Jaz bi morda samo še naslednji dve stvari omenil, ki sta bili manj izpostavljeni. Predlog zakona uvaja tudi možnost, da se na posameznih zaokroženih industrijskih kompleksih organizira skupna gasilska enota za več gospodarskih družb, ki opravljajo svojo dejavnost na tem območju. Torej smo šli tudi naproti gospodarstvu, da ni potrebno, da ima vsako tako podjetje, ki po zakonu potrebuje to enoto, svojo enoto, ampak lahko več podjetij eno skupno enoto organizira. Skratka, to je tudi ena taka pomembna stvar. Zakon o dohodnini. Hvala bogu bodo operativni gasilci dobili to dohodninsko olajšavo in se jim bo za vse ure, ki jih preživijo, in ves denar, ki ga vložijo v gasilstvo, v gasilerijo, vendarle tudi nekoliko poznalo v denarnici. Seveda pa nas vse skupaj vabim na našo gasilsko olimpijado. To je veliko priznanje za Slovenijo. Prepričan sem, da bodo naši gasilci uspešni in da se bomo lahko letos skupaj z njimi veselili. Hvala lepa vsem, ki ste videli dobro delo v slovenskih gasilcih, poklicnih in prostovoljnih. Delajo veliko dobrega za Slovenijo, mi jih bomo pa pri teh stvareh še naprej podpirali. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. S tem zaključujem tudi točko dnevnega reda in prekinjam 30. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali v ponedeljek, 21. marca, ob 9. uri. Naj še preberem obvestilo. Poslanke in poslance prosim, da zaradi priprave dvorane za obravnavo točke, zaprte za javnost, iz dvorane odnesejo vse svoje stvari. Hvala lepa, lep vikend vsem. Hvala